Head kolleegid, tere hommikust! Alustame täiskogu VII istungjärgu 11. töönädala teisipäevast istungit. Ja nüüd on võimalus üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun! Seda soovi ei näe. Järelikult viime läbi kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll.

registreeris 73 Riigikogu liiget. Läheme tänase päevakorra läbivaatamise juurde. Esimene päevakorrapunkt on riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Olukorrast Ukraina abistamisel" arutelu. Käime kiiresti üle ka tänase arutelu korra. Kõigepealt on komisjoni esimehe Urmas Reinsalu ettekanne kuni 20 minutit, seejärel on küsimusteks ja vastusteks kuni 30 minutit. Siis tuleb Riigikogu kõnetooli välisminister Eva-Maria Liimets, kellel on kõneks aega kuni 20 minutit ja Riigikogu liikmetel küsimusteks kuni 30 minutit.

Juhin Riigikogu liikmete tähelepanu sellele, et igale esinejale saate esitada ühe küsimuse, kui olete piisavalt nobedate näppudega. Ehk jõuame kõigile küsimustele ära vastata. Kui vastajad seda kiiresti teevad, siis saab ka rohkem küsida. et läbirääkimiste käigus kõigepealt esineksid fraktsioonide esindajad ja seejärel teised Riigikogu liikmed, niipalju kui meil siis aega üle jääb. Arutelu lõppemisel me otsust vastu ei võta.

Austatud rahvaesindus! Vene Föderatsiooni agressioonisõda Ukraina vastu kestab. Lähipäevadel saabub kriitiline moment, kui Venemaa alustab suuremahulist pealetungi ida suunal. On oht ka põhja suunal täiendavaks löögiks, kuna väed on praegu ümber komplekteerimisel põhja suunal Valgevene ja Vene Föderatsiooni territooriumil piiriregioonis. Sõda Ukrainas on meie sõda, me peame selle sõja võitma. Me peame aitama nii palju, kui meie võimuses, on Ukrainat ja Ukraina rahvast. See on meie ülesanne nii inimsuse kui ka Ukraina rahva nimel.Kõigepealt ma tahan tänada kõiki riigiametnikke, riigiasutusi, ettevõtjaid ja kodanikke selle panuse eest, mis Ukraina toetamiseks on antud. Iga panus, ka kõige väiksem panus on tähtis. Ei ole väikest abi. Igasugune abi on hindamatu kaaluga. Ma tahan tunnustada eriti Välisministeeriumi, kes 1. märtsil valitsuse otsuse alusel moodustas eraldi humanitaarabikeskuse.

annavad.Ma tahan tunnustada Ukraina saadikut, Ukraina saatkonda, kes on olnud väga hea partner kõikide abiküsimuste lahendamisel ja koordineerimisel. Ma tahan rõhutada, et meie jõud abistamisel ei tohi raugeda, see peab kasvama. See on põhimõtteline seisukoht. Riigieelarve kontrolli erikomisjonis me arutasime läinud nädalal Ukraina abiga seotud küsimusi. Osalesid ka Ukraina valitsuse esindajad, Ukraina välisministeeriumi erisaadik Aleksandra Vassilenko ja Ukraina peaministri nõunik Svjatoslav Senjuta.

toidu probleem. Üle kümne miljoni inimese on praegu Ukrainas tõsises toidupuuduses. Kui me hindame praegu Ukraina esindajate andmetel

Kuid tegelik abivajadus on 15 000 tonni toiduaineid. See tähendab seda, nagu ka Ukraina valitsuse esindajad välja tõid, tõid, et praegune abi suuremahulise toiduabi näol leiab aset nõnda, et vabatahtlikud organisatsioonid tegutsevad riikides spontaanselt abi saatmisega. See on väga hinnatud abi

doonorite konverents, mis leidis aset Varssavis. Sealt tulid rahalised panused. Kuid praegu on just nimelt toiduabi valdkonnas kriitiline füüsiline abi, füüsiline säilitatav toit. Euroopa kriisihaldusmehhanism on käivitunud, kuid Euroopa kriisihaldusmehhanism tegeleb teatud medikamentidega, toiduveega, konkreetselt kitsama fookusega, kui tegelikkuses praegu vaja oleks. Tõsine teema puudutab ulatuslikku veega varustamist, vee saatmist Ukrainasse ning portatiivsete veepuhastus[seadmete] tarnimist, samuti suuremahulist meditsiinivahendite ja meditsiinitarvikute tarnimist. Jällegi, see peaks olema Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni tsentraalselt korraldatav koordinatsioonisüsteem, sest spontaansete abiprojektidega ei ole seda vajadust võimalik reaalselt katta. See defitsiit on lihtsalt nii suur. Teine suur probleem on kütuse nappus. Järgmise nelja nädala ehk kuu perspektiiv on, et täiendavalt Ukraina vajab 300 000 tonni kütust. Praegu on olemas üks akuutne kokkulepe Euroopa Energiaühenduse kaudu, mis lubab erakorraliselt – ja siin tuleb siiralt tunnustada Poolat – kasutada Poola strateegilise kütusevaru reservi Ukraina tarneteks.

Kindlasti peaks olema ka Eesti seisukoht, et tuleb taotleda Euroopa tasemel Ukraina kütusereservi moodustamist, millest saaksid tulla viivitamatud tarned.

Nüüd, kui kõneleda sellest abist, mida Eesti on juba andnud, siis kahtlemata eraldi esiletõstmist väärib relvaabi.

Relvastusabi puhul kahtlemata see, mida praegu jooksvalt tarnitakse, on ebapiisav. Seda tuleb ausalt tõdeda. Nüüd, mida me peame veel silmas pidama Ukraina abistamisel? Tõsine probleem on seotud tarnete ja hangetega Ukraina majanduses. Nimelt, arusaadavalt on Euroopa ettevõttedforce majeure'i tõttu muutunud umbusklikuks ühelt poolt tarnete tegemisel ja teiselt poolt tellimuste esitamisel Ukraina ettevõtetele. Selleks, et Ukraina majandus ei kukuks kokku, oleks vaja Euroopa tasemel anda selged garantiid ettevõtjatele, kes praegu teevad tehinguid Ukrainaga. On hea, et Eesti ei ole riigigarantiidest loobunud. Ma kutsun üles meie ettevõtluse krediteerimisega tegelevaid sihtasutusi neid laiendama. Ja ma kutsun üles meie valitsust – meie komisjon tegi ka pöördumise selle kohta –, et me algataksime ka ettepaneku, et üleeuroopaliselt oleks sõja ajal tagatud täielikud garantiid nendele Euroopa riikide ettevõtjatele,

Nüüd, järgmine küsimus puudutab selle abi valdkonnas abi fokuseerimist.

ühelt poolt praktilise abi fokuseerimise mõttes ja koostöö mõttes Ukraina ülesehitamisel, aga teiselt poolt annaks see kahtlemata määratult suurt moraalset kapitali olukorras, kus Eesti oleks esimene Euroopa Liidu liikmesriik sellise koordinaatori rollis.Nüüd

Sümbolina võib esile tuua, et ainus energiaallikas, millele Euroopa Liit kehtestas sanktsiooni, on süsi.

Nelja kuu pärast! Meie seisukoht peab siin olema ühene: täiemahuline energiakandjate sanktsioneerimine sõjasanktsioonina. Arvesse võttes ka seda, et

Ukraina president tunnustas Poolat, Lätit, Leedut ja Eestit Vene gaasist loobumise eest. Aga tuleb ausalt öelda, et see oli enneaegne kiitus. Selliseid otsuseid sõjasanktsioonina me veel langetanud ei ole. Kindlasti oleks asjakohane, kui valitsus venituseta sellise initsiatiivi Läti, Leedu ja Soome suunal, rääkimata loomulikult sellisest positsioonist Euroopa Liidu tasemel.

kahtlemata asjakohane. Üks asi on kodanikuühiskonna abi, ettevõtjate abi, tarned, mis puudutavad meditsiinivarustust ja toiduaineid, aga ma kutsun üles meie valitsust lisaks sellele, et me teeme ettepaneku üleeuroopaline süsteem moodustada, ka riigi tasemel organiseerima viivitamatult pidevaid süsteemseid abisaadetisi just nimelt toiduainete ja meditsiinivahendite näol.

Ja viimaseks tahan tõsiselt esile tõsta küsimuse moraalsest perspektiivist ja hinnangust nendele inimsusevastastele kuritegudele, mis on massiliselt aset leidnud Ukraina territooriumil. Need ei ole sõjalise rünnakuga kaasnevad kõrvalkahjustused, kus hukkuvad tsiviilisikud. Tegemist on süstemaatilise tsiviilisikute hävitamise protsessiga, mida tuleb selgelt hinnata ja määratleda kui genotsiidi. Need on kuriteod, mis on suunatud ühe rahva vastu, ühe rahvuse vastu, selleks et see rahvas ja see riiklus hävitada. Mul on Ukraina ametiisikute antud pikad nimekirjad otsestest tsiviilisikute vastu suunatud rünnakutest. Tänane hommik tõi uudise – ootame selle kohta kindlasti lisainformatsiooni – keemiarünnakust Mariupolis. Ma juhin tähelepanu sellele, et juba nädalaid on kestnud Vene vägede süstemaatilised keemiliselt ohtlike ainete ladude vastu suunatud raketirünnakud. Need

lämmastikhappeterminali, nii on rünnatud vesinikkloriidi terminale. Loomulikult inimesed, kellel on gaasimask, saavad kanda gaasimaski, aga kellel gaasimaski ei ole, need piinlevad. Venemaa rakendab riiklikult organiseeritud moel inimeste hävitamiseks, tsiviilisikute hävitamiseks terrorit. Meie kohus on parlamendina anda sellele oma hinnang. Selle kohta ma olen palunud meie rahvusvahelise õiguse ekspertidel oma analüüsid teha, need on olemas. Ja olemas on ka piisav konkreetne nimistu nendest kuritegudest. Nii et sõda kestab, sõda ägeneb, kümned tuhanded inimesed on surnud ja kümned tuhanded inimesed lähemas tulevikus jätavad oma elu. See tähendab, et see on meie sõda. Meie ülesanne on kutsuda oma liitlasi üles panustama rohkem. Ja meie ülesanne on panustada rohkem riigina. See on meie sõda. Aitäh teile!

Sellepärast, et selle gaasitoru kaudu kulgeb gaas Euroopasse,

Meie silmade all ühelt poolt toimub hävitussõda, tsiviilisikute hävitamise sõda, aga teiselt poolt on käimas ulatuslik äritegevus.

Tuleb ka öelda, et teie aktiivsus Ukraina toetamisel on väga sümpaatne ja kindlasti väga suureks abiks Ukrainale. Ja seepärast ma küsingi teie käest. Et Et igasugune tegevus saaks olla edukas, peab olema kõigepealt selgus mõistetes ja tegevuse eesmärkides. Eile meil tekitas siin teatud tormi seaduseelnõu 241 menetlemine.

Vene Föderatsiooni poolt Ukrainale või agressioon. Kas te aitaks selgusele jõuda, kas see on oluline siin täpselt defineerida? Ja kui me eksime, mis on selle mõju? Aitäh, Loomulikult tuleb nendes küsimustes tingimusteta täpne olla, sest ähmaste mõistete kasutamine või lausa eksitavate mõistete kasutamine võib muutuda vastase käes kas täna või hiljem relvaks. Ja kui see eksitav mõiste on seaduse tekstis, mis on vastu võetud, siis see tegelikult on Eesti Vabariigi ametlik hinnang toimuvale. Kahtlemata ma ei arva, et selle teksti sisse kirjutaja oli kuidagi nii-öelda Vene agent või tegutses Vene [huvide] kaalutlustel. See on lihtsalt haruldane nii-öelda teadmatus või ignorantsus. Ja kahtlemata seda ei saa aktsepteerida.

On üht-teist nokitsetud, aga sellist väga jõulist ja tugevat sammu pole astutud. Eks ta on natukene tingitud ka oma naha hoidmisest ja rohkem on muretsetud selle pärast, et oma tuba oleks soe, mitte sellepärast, et Ukrainas vähem inimesi sureks. Ja siit mu küsimus. Venemaa jaoks on vaieldamatult gaas ja nafta ühed kõige olulisemad kaubandusartiklid. Euroopa on lubanud, et

See on äärmiselt keeruline, aga ma arvan, et siin on kaalukausil tõepoolest majandushuvid. Majandushuvid iseenesest eraldivõetuna, see, et valitsused arvestavad ka oma majandushuvisid selles ei ole midagi halba. See on arusaadav, kui valitsused tegutsevad. Aga teisel kaalukausil on inimsuse ja moraalsed hinnangud ja minu veendumuse järgi nendega

On ju selge, et sanktsioon ei ole suunatud mitte sellele, et Vene autofirmad pankrotti läheksid, vaid sellele, et Venemaa ei saaks [osta] kaupu ja Venemaa ei saaks tarnida kaupu ja selle abil oma sõjamasinat rahaliselt toetada. Küsimus on kaupades. See, et sinna hakkavad veerema Euroopa Liidu registris olevate ettevõtete veoautod, ei ole

täielik energiaembargo Venemaale, siis see tähendaks Venemaa sisemajanduse koguprodukti kukkumist suurusjärgus 40%. Üle poole Venemaa eelarvest tuleb energiatarnetest. Mis oleks selle mõju Euroopale?

Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Olen siiralt tänulik, et olete [käinud] just kohapealt infot korjamas, oma silmaga jälginud sündmusi. Seepärast ongi küsimus seotud efektiivse abiga. Meil käib kogu aeg ka reklaam Punase Risti toetamiseks. Samal ajal liigub infot, et Punase Risti abi toppab, Punase Risti abiga on probleeme. Kas kohapeal saite selgust, millised kanalid on probleemsemaks kujunenud ja mis on efektiivsemad? Seda siit Riigikogu toolist või ajakirjandust lugedes ei näe, ei kuule. Mis on kõige efektiivsem [kanal] ja kus on tõrked? Kas Punase Risti probleemid on alles? Aitäh!

Siit ka minu küsimus. Tänase arutelu algatajana on teil kindlasti laialdane informatsioon erinevatest initsiatiividest ja abipakettidest. Aga milliseid initsiatiive ja kas üldse on algatanud meie saadikud Kas nad on pannud seljad kokku ja olnud ühtsed Ukraina abistamisel? Milliseid

Olemas on eraldi rahvusvaheline parlamendiliikmete võrgustik United for Ukraine,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Eesti inimesed on näidanud väga suurt hoolivust Ukraina sõjapõgenike suhtes ja samuti Eesti riik on olnud eeskujuks paljudele teistele riikidele oma abi ja oma käitumisega.

loomulikult korraldada mõistlikul moel Ukrainast saabunud sõjapõgenike eluolu Eestis, aga kõige suurem sõjapõgenike koormus on arusaadavalt ja loogiliselt Ukrainas endas, kus on üle 5 miljoni inimese riigi sees ümber paiknenud.

selle pühendumuse eest Ukraina abistamisel ja tegelikult ka Eesti riigi esindamisel selles sõjalises konfliktis! Maailmapanga ennustuste kohaselt

üha enam kõlama vaid ähvardustena. Mitu meil neid pakette siis on? Täna oleme vist jõudnud kaheksandani. Kui palju neid siis veel peab tulema, et me jõuaksime selle sõjalise konflikti mõjutamiseni? Kas Euroopa on mõistnud selle sõja tähendust ja kuidas selle sanktsioonide paketiga lood on? Moraalses [mõttes] kindlasti, aga tegudega moraalse hinnangu andmine on [nõrk], teod on jäänud liiga hiljaks ja neid on liiga vähe. Ja nii nagu öeldakse maailma lennundusorganisatsiooni reeglite kohta, et need on kirjutatud ohvrite verega,

me seal Ukrainas näeme. Ja loomulikult on meil kõikidel hea meel iga allalastud lennuki, purukslastud tanki pärast, sest see vähendab survet meie riigile ja ohtu meie riigile. Me teame seda.

on sirge seljaga ja ei kuuluta seda välja. Aga minu küsimus on sellest murest kantud, et nagu sa tead, hoolimata [paljude] soovidest meil ikkagi Euroopa Liit ja Euroopa suurriigid toetavad seda agressiooni väga jõuliselt. Prantsusmaa, Saksamaa, Austria ja kõik need, kes energiakandjaid ostavad Venemaalt, annavad ju sõjakassasse iga päev miljard eurot. See teeb aasta lõpuks kirvega visates 250 miljardit sõjakassasse. Ja nagu sa ütlesid, meil on vaja see sõjamasin kummuli lükata, aga nii me seda kummuli ei lükka. Milline on sinu reaalne nägemus sellest, kuidas seda saaks tõesti takistada? Suur

toetuse. Praeguses olukorras on faktiliselt aprillis need ülekanded peatunud või ostmine peatunud, nii-öelda ärilisel kaalutlusel futuuride hinnad on tehtud, gaasi hind tuleb sügise poole odavam. Aga

Majanduslike kaalutlustega ei ole võimalik kunagi neid sanktsioone põhjendada, kuna need on majanduslikult riikidele koormavad. Järelikult meie relv peab olema moraalne argument. argument. Eelmisel nädalal meil oli Riina Sikkutiga vestlus sellest, mis puudutas genotsiidi. Ma arvan, et moraalse surve avaldamiseks peab Eesti parlament olema Euroopas esimene parlament, kes määratleb selle sõja kui genotsiidi, kui genotsiidikuriteo. tasandil? Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Just sellest viimasest mõttest, et Eesti peab olema üks eestvedaja, vähemalt Euroopa organisatsioonide koridoris,

suure plokiga, kes on sanktsioone kehtestanud ja üritavad siin kruvisid järjest peale keerata? Kuidas meie klubi püsiks? Selgelt eristuvad Balti riigid, Venemaa naabrid, aga mida rohkem me lähme Kesk-Euroopa poole, Lõuna-Euroopa poole, see enam ühtsus mureneb. Kuidas tagada – te olete endine välisminister – ikkagi seda ühtsust just nimelt riigijuhtide tasandil? Aitäh!

tuleb survestada. Vabandust, aga Serbia käitumine on täiesti aktsepteerimatu ja see signaal tuleb saata Euroopa riikide poolt, Euroopa Liidu enda poolt, et sellel saavad olema fataalsed ja olemuslikud tagajärjed riikidele, kes kas ei julge poolt valida või liiguvad, külg ees.

Euroopa riikide ühtsuse tagamine. On arusaadav, et mida kaugemal Venemaa piirist, seda

Tänan, Urmas, sind selle töö eest, mis sa teed selle teema käsitlemisel! Kuna sa oled sellega päris hästi kursis, siis ma küsin sinult, kas nendel kohtumistel ja vestlustel on olnud ka mingisugune tagasiside või ootus Eestile, kuidas käituda olukorras, kus Ukraina president on välja kuulutanud 18–60-aastaste meeste mobilisatsiooni mingi tähtajaga? Kas me oleme saanud ka Eesti riigi poole mingi pöördumise või suunise, kuidas meie peaks nende täies elujõus tervete inimestega, kes kuuluksid mobilisatsiooni alla, käituma? Kas me peaksime motiveerima neid ikkagi minema oma kodumaad kaitsma? Kas on mingisuguseid selliseid arutelusid olnud?

eiramise. Aga Ukraina teeb vahet oma riigi territooriumil olevate inimeste ja kolmandates riikides olevate inimeste vahel. Kolmandates riikides olevate Ukraina reservistide puhul on see moraali küsimus. See on moraali küsimus ja suur hulk mehi on naasnud. mehi on naasnud. Eesti vaade on siin karistusõiguslikult jäigem, meie niisugust territoriaalset vahet ei tee. Me kujutame ette, et kui algab sõda Eesti ja Venemaa vahel, siis tegelikult me eeldame, et kõik Soomes olevad Eesti mehed tulevad tagasi.

Härra Reinsalu, nüüd on selline lugu, et 30 sekundit on jäänud ja sellega küsimust ja vastust ei jõua ära kuulata. Nii et tänan ettekande eest! Ja nüüd me saame edasi liikuda. Mul on au paluda Riigikogu kõnetooli välisminister Eva-Maria Liimets. Härra

Austatud Riigikogu liikmed! Austatud Ukraina sõbrad! Austatud kuulajad! Tagasi vaadates saan öelda, et ma ei osanud 23. veebruaril rahulikus Kiievis jalutades arvata, et see on pikaks ajaks selle kauni linna viimane rahulik õhtu. Venemaa alustatud täiemahuline sõda Ukraina vastu, mis algas Eesti Vabariigi sünnipäeva varastel hommikutundidel, on puudutanud meid kõiki. Venemaa on oma tegevusega rikkunud rängalt rahvusvahelist õigust ning murdnud kõiki endale võetud kohustusi. on ta ületanud kõik punased jooned, alustades suurimat sõjalist konflikti Euroopas peale teist maailmasõda.Eesti jaoks oli Ukraina toetamine osa meie välis- ja sisepoliitikast juba enne Vene vägede ulatuslikku sissetungi. Oleme aktiivselt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust ja Euroopa-suunalisi reforme, pöörasime Ukrainaga seotud rahvusvahelise õiguse rikkumisele tähelepanu ka ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena. Andsime kaitsealast relvaabi, suhtlesime suhtlesime aktiivselt partneritega, et Euroopa julgeolekuarhitektuuri aluspõhimõtted püsiksid. Ilma liialdamata saan öelda, et suurem osa Eesti diplomaate tegeles juba kuid enne Venemaa suurt sissetungi iga päev Ukraina küsimusega. Kogunenud pinged ja ulatuslik luureinfo, millest palju olulist tehti ka avalikuks, viitas, et peame olema valmis halvimaks. Loomulikult käivitas Välisministeerium Venemaa agressiooni esimestest nädalatest, esimestest tundidest aktiivse välispoliitilise tegevuse.Eesti on tegutsenud siin kolmes põhilises välispoliitilises suunas. Esiteks, toetame Ukrainat kõigil sobilikel viisidel. Teiseks, oleme mõistnud Venemaa agressiooni kõigil võimalikel tasanditel hukka ja tegelenud Venemaale sõja hinna igakülgse tõstmisega. Kolmandaks, oleme koos NATO-liitlastega tugevdanud kõigiti enda julgeolekut. Meie ülesanne on aidata lõpetada agressioon ja taastada Euroopa julgeolek.Tänane arutelu on kokku kutsutud Ukraina toetuse käsitlemiseks. Ma tänan Riigikogu selle algatuse eest. See on oluline Ukrainale, Ukraina inimestele ning Eestile ja Eesti inimestele. Meie inimesed on erakordselt avatud südamega aidanud ukrainlastel sel väga raskel ajal hakkama saada. Ukrainas lahti rulluv humanitaarkriis, mis on suurim ja ohtlikem alates teisest maailmasõjast, nõuab rahvusvahelise kogukonna kiiret tegutsemist. Täna vajab Ukrainas humanitaarabi üle 12 miljoni inimese ja sõjategevuse jätkudes humanitaarkriis paraku üha süveneb. Vaid viie nädalaga on Ukraina humanitaarabi vajavate inimeste hulk kasvanud peaaegu sama suureks kui Süürias kümne aastaga.Lugupeetud Riigikogu liikmed! Eesti on Ukraina toetamisel maailmas olnud esirinnas. Meie sõjalise ja humanitaarabi kogupanus on praeguseks 235 miljonit eurot. Lisaks sellele on Eesti rahvastiku suhtarvu arvestades Ukraina sõjapõgenikke vastu võtnud Euroopa riikide seas neljandal kohal. Tänaseks on vähemalt iga kolmas Eesti inimene teinud annetuse Ukraina toetuseks, mis teeb erinevate annetuste kogusummaks juba enam kui 13 miljonit eurot.

abistamisprojekte Ida-Ukrainas alates 2014. aastast. Tänu pikaajalisele humanitaarabiprojektide elluviimisele Ukraina idaosas olid Eesti abiorganisatsioonid olukorra eskaleerudes võimelised kohe reageerima ning abivajajaid Ukrainas aitama. 2022. aasta jaanuarist suurendasime mitme Ukraina idaosas elluviidava pikaajalise humanitaarabiprojekti eelarvet. Välisministeerium alustas Ukraina täiendavat abistamist vaid mõni tund pärast Venemaa laiaulatusliku sõjalise rünnaku algust, mil tegime rahaeraldised rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide tööks. Seoses humanitaarkriisiga ja tulenevalt tulenevalt Ukraina hüppeliselt suurenenud humanitaarabi vajadusest oleme Välisministeeriumis loonud Ukraina humanitaarabi staabi. Tänaseks üle kuu aja tegutsenud staap on aidanud koordineerida mitmeid suuri abisaadetisi koostöös Eesti riigiasutuste, ettevõtete ja MTÜ-dega, et vastata Ukraina abipalvetele toiduabi, ajutise peavarju ja tervishoiu vallas. Staap on aidanud ka teisi abisaatjaid transpordi- ja logistikaküsimustes. Head kuulajad! Venemaa tapab ja vigastab süüta inimesi sihilikult. Vägivalla eest oma kodudest põgenema sunnitud elanikud peavad hakkama saama ilma peavarju, vee, toidu ja muu eluks vajalikuta. Paraku on nii, et juba üle kuu aja sõjakoledustes kannatanud inimeste humanitaarabivajadus suureneb ja jääb selliseks pikaks ajaks. Ukraina vajab meie pikaajalist toetust, seetõttu jätkab Välisministeerium Ukraina Ukraina abistamiseks pühendunult tööd, et vajalik abi jõuaks Ukraina inimesteni. Eesti antav humanitaarabi keskendub juba mainitud kolmele valdkonnale. Need on toiduabi, tervishoid ning ajutise peavarju tagamine. Lugupeetud Riigikogu! Ukraina peamisi vajadusi on toiduabi. Ukraina vajab toiduabi 15 tonni päevas. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on teinud kiire vajaduste hindamise 19 Ukraina oblastis. Nende hinnangul vajab 40–45% ukrainlastest toiduabi järgmise kolme kuu jooksul. Välisministeerium on korraldanud toiduabi 250 000 euro väärtuses. Koos eraannetajatega on Eesti panustanud toiduabisse kokku üle 5 miljoni euro. Välisministeerium on koostöös Eesti Toidupangaga saatnud Ukrainasse nii imikutoitu, lihakonserve, suppe kui ka teisi valmistoite. Hea meel on tõdeda, et Eesti saadetud toiduabi on jõudnud

ja [mujalegi]. Tänaseks on saadetud sadu aluseid toitu. Kaks veost Eesti kartuleid, kalakonserve, kaerahelbeid ja beebitoitu jõudis nädalavahetusel Tšernihivisse, ettevalmistusel on kohe järgmise veosena toiduabi saatmine Lvivi ja Tšernihivisse. Teine oluline valdkond, kuhu Eesti humanitaarabi korras panustab, on tervishoid. Eesti panus on koostöös erasektoriga juba üle 4 miljoni euro. Venemaa sõjalise agressiooni käigus on Ukrainas üheksa haiglat täielikult hävitatud ja 135 haiglat kannatada saanud. Seetõttu toimetatakse patsiente järjepidevalt Lääne-Ukrainasse, kus aga haiglad on üle koormatud. Maailma Terviseorganisatsioon on teada andnud enam kui 100 rünnakust haiglatele ja kiirabiautodele. Inimestel on piiratud ligipääs ravimitele ja tervishoiuteenustele. Krooniliste haiguste ravi on praktiliselt peatunud. Umbes pooled apteegid on suletud, paljud tervishoiutöötajad on kodust põgenenud või töövõimetud. Välisministeerium on saatmas meditsiiniabi enam kui 150 000 euro väärtuses, näiteks haavaloputusvahendeid ja esmaabikotte. Koostöös Chemi-Pharmi ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega saatsime Lvivi regionaalhaiglale 13 000 liitrit vajalikku desinfektsioonivahendit käte, pindade ja seadmete puhastamiseks nii haiglatele kui ka isiklikuks kasutamiseks.

Ravimeid saame saata piiratud mahus, sest peame arvestama sõjast tulenevate tarneahelate pikenemisega ning eelkõige katma ka oma riigi vajadused. Samuti tuleb meditsiiniaparatuuri saatmisel jälgida seda, et me ei seaks ohtu Eesti enda toimepidevust. Terviseamet on teinud ettepaneku haigla- ja järelravi vajavate sõjatraumaga patsientide meditsiinilise evakuatsiooni teostamiseks Ukraina piirilt Eestisse. Selle kohaselt on Eesti valmis vastu võtma 53 patsienti. Euroopa Liidu ja NATO riigid teevad meditsiinivaldkonnas olulist koostööd, et luua patsientide evakuatsiooni ja ravi korraldamiseks vajalik koordinatsioonimehhanism. Euroopa Liidu tasemel on olemas protseduurid tervishoiu ja elanikkonnakaitse valdkonna koostööks ja vastavate infosüsteemide kasutamiseks. Abipalved ning patsiendi andmed peavad ju liikuma läbi erinevate süsteemide ning vastama samas ka andmekaitse nõuetele. NATO koordineerimisel on töös liikmesriikide seas juhtriigi määramine, kelle eestvedamisel saaks luua koordinatsioonikeskuse ja selle juurde kuuluvad evakuatsioonipunktid. Välisministeeriumi Ukraina humanitaarabi staap jälgib ning panustab arengutesse mõlema tegevusliini osas koordineeritult alalise esindusega NATO-s, Terviseameti ning teiste asjassepuutuvate osapooltega. Euroopa Liidu ja NATO ühishuvi on luua efektiivne koordinatsioonisüsteem võimalikult kiiresti. Sõjategevuse tulemusel on patsientide arv hüppeliselt kasvanud, samal ajal kui paljud haiglad ja tervishoiukeskused on hävitatud. Ja niikaua, kui me näeme, et sõjategevus Ukrainas jätkub ja paraku võib ka intensiivistuda lähiajal, loomulikult koormus selles valdkonnas kasvab. Kolmas oluline abivaldkond on ajutine peavari. Esimene Ukrainasse saadetud humanitaarabisaadetis Eesti riigilt jõudis peale sõja puhkemist kohale 27. veebruaril. Selleks oli Päästeameti logistikakeskuse komplekteeritud telklaagri püstitamise varustus: kuus telki, 200 magamiskotti, 200 välivoodit, neli diiselgeneraatorit ning kuus telgi küttesüsteemi. Mäletan, et tolle nädalavahetuse kriisikoosolekutel olime tõsiselt mures, kas see saadetis õnnestub ka Ukrainasse saada. Abi kohalejõudmine ei olnud tol hetkel iseenesestmõistetav. Märtsis saatis Välisministeerium Ukrainasse enam kui 5000 tekki, patja ja madratsit. Paraku on tänaseks ajutise varjupaiga varustust puudu juba kõikjal Euroopas. Belgia, Tšehhi ja Poola on juba palunud sellist varustust Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismi kaudu. Euroopa Liit on hakanud looma ajutise varjupaiga pakkumise võimekust, et vähendada liikmesriikidele langevat suurt koormust erinevate kriisidega toimetulekuks. Peavarju alla kuulub ka vee- ja elektrivarustuse tagamine. Ukrainas süveneb puhta joogivee puudus. Veevarustust on [raske] tagada. Veepuhastuse valdkonnas on olemas palju erinevaid lahendusi, mida kriiside ajal kasutatakse elanikkonnakaitse mehhanismi

Ukraina energiaministeeriumi hinnangul on 1 miljon inimest elektrita ja 6 miljonil inimesel piiratud ligipääs puhtale veele. Eelmisel nädalal läks Välisministeeriumi toel teele 17 generaatorit Luhanski, Donetski ja Harkivi oblasti haiglate humanitaarabi peakorterite ja massi-pommivarjendite jaoks, samuti IT-tehnika ja generaatorite saadetis, millega Välisministeerium vastas Ukraina digiministeeriumi abipalvele. Lisaks vajab Ukraina kohe abi kütusenappuse leevendamiseks. Ilma piisava kütuseta põllumajandussektoris võib Ukraina järgmisel talvel seista silmitsi katastroofilise toidunappusega, mis omakorda avaldab mõju globaalsele julgeolekule ja toiduhindadele. Eestis valmistab kaitseinvesteeringute keskus ette suuremahulist, 5 miljonit eurot maksvat kütusetarnet, mida rahastab Euroopa Komisjon. Selle raha eest saab osta 4 miljonit liitrit bensiini ja diislikütust, aga selliseid koguseid pole võimalik Eestist saada. Seetõttu teeb keskus koostööd Poola strateegiliste reservide agentuuriga, kelle kaudu vajalik kogus leitakse Poola turult. Hetkeseisuga peaks aprilli jooksul kütusesaadetis Ukrainasse jõudma. Austatud Riigikogu! Venemaa alustatud laiaulatuslik sõjaline agressioon Euroopas aastal 2022 käsikäes enneolematult suuremahulise humanitaarkriisiga, mis mõjutab tervet maailmamajandust ja poliitilisi prioriteete, on olnud Euroopa Liidu ja meie partnerite reageerimisvõimekusele proovikiviks. Paljud liikmesriigid on nentinud, et Euroopa Liit ei olnud selliseks kriisiks päriselt valmis. Selles erakordses olukorras on Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanism käivitunud enneolematus mahus ning veel kord tõestanud ennast Euroopa solidaarsuse operatiivse väljundina.

Kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Norra ja Türgi on selle mehhanismi kaudu Ukrainale abi pakkunud. Elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu on Poolas, Rumeenias ja Slovakkias loodud logistikakeskused ning läbi Poola logistikakeskuse on Ukrainasse saadetud ligi 12 000 tonni humanitaarabi. Kokku on rahvusvahelised organisatsioonid saatnud Ukrainale 107 000 tonni humanitaarabi. See hõlmab nii Euroopa Liidu kui ka ÜRO panust. Välisministeeriumi staap on Eesti antava humanitaarabi süda, mis koordineerib tegevusi kahel suunal: riigisiseselt teiste riigiasutuste, mittetulundusühingute ja erasektoriga ning rahvusvahelisel tasandil koos ukrainlaste, Euroopa Liidu kriisikeskuse, Maailma Terviseorganisatsiooni elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi peadirektoraadi ning NATO-ga, et tagada maksimaalne toetus Ukrainale kooskõlas humanitaarabi andmise heade praktikatega. Ka Eesti saatkonnal Kiievis, mille töötajad paiknevad täna nii Poolas, Kiievis kui ka Tallinnas, on aktiivne roll Eesti humanitaarabi koordineerimisel Poola-Ukraina piiril, humanitaarabisaadetiste logistika hõlbustamisel ning loomulikult ka Ukraina ametiasutustega Austatud Riigikogu! Peame arvestama ka regionaalsete abivajadustega. Sõda Ukrainas on haprasse olukorda asetanud näiteks Moldova. Täna seisab Moldova keerulises olukorras, kus peab toime tulema komplekskriisiga: COVID-i pandeemia, energiavarustuskindlus, julgeolek ning erakordselt suur põgenike arv. Mitte ükski riik ei saa sellise koormaga toime tulla üksi. 2,6 miljoni elanikkonnaga Moldova on kõige haavatavam riik, kes samal ajal pakub ning vajab abi, sest Moldovas on suurim hulk sõjapõgenikke ühe elaniku kohta. Mida rohkem saame toetada Moldovas asuvaid Ukraina põgenikke, seda suurem on tõenäosus, et Ukraina sõjapõgenikud saavad jääda oma kodule lähemale, sest nende soov on enamasti sõjategevuse vaibudes esimesel võimalusel naasta oma kodudesse. Head kuulajad! Ukraina abistamisel on olnud erakordne roll Eesti vabakonna ning erainitsiatiividel. Siiras hea meel on tervitada täna siin saalis MTÜ-d Slava Ukraini, kes on olnud üks aktiivsemaid uusi Ukraina abistajaid. Lisaks soovin tänada kindlasti ka Eesti Pagulasabi ning [tunnustada] Ukraina Kultuurikeskuse ellu kutsutud algatust "Ukraina heaks!", mis on andnud nii paljudele meist võimaluse Ukraina heaks annetada. Eesti Toidupanka, Päästeliitu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja paljusid teisi, kes on nendesse annetustesse oma vaba aja ja ressurssidega panustanud. Aitäh kõigile! Ukraina tänane toetajatering on suur, ent peame hakkama juba praegu seadma plaane Ukraina ülesehitamiseks. Eesti on andnud märkimisväärset abi Ukraina toetuseks. Paraku võib ennustada, et Ukraina humanitaarabivajadus on pikaajaline ja see suureneb sedavõrd, mida kauem kestab sõjategevus. Eesti võttis 2015. aastal ambitsioonika eesmärgi tõsta oma arengukoostöö ja humanitaarabi kogupanus 0,33%-ni sisemajanduse kogutoodangust aastaks 2030. Selleks on tarvis tõsta rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi panust riigieelarves, milles teil, lugupeetud Riigikogu liikmed, on oluline roll. Peaminister Kaja Kallas pakkus Euroopa Ülemkogu istungil välja idee luua rahvusvaheline tinghoiukonto, kuhu kogutav summa suunataks hiljem Ukraina ülesehitamiseks. Eesti ei saa seda ideed ellu viia üksi. Hetkel käib aktiivne diplomaatiline töö sellele ideele toetuse kogumiseks. Eesti tungival soovil lisati 7. märtsil Euroopa Liidu arengu ministrite mitteametliku kohtumise päevakorda Ukraina abistamise küsimus. Seal kutsusime komisjoni üles Ukrainat igakülgselt toetama. Sealjuures kasutame Euroopa Liidu naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi "Globaalne Euroopa" kiirreageerimise meetmeid ja kriisireservi. Samuti toonitasime, et tähelepanu on vaja pöörata ka Moldovale ja kõigile idapartnerlusregiooni riikidele. Täna teame, et komisjon on märkimisväärsel kiirusel erinevaid toetuspakette Ukrainale [käivitanud] ning kohaldanud ka eelnimetatud instrumendi alust, mis võimaldab toetada ka väljaspool Ukrainat asuvaid sõjapõgenikke. 6. aprillil Euroopa Liidu arengu direktorite kohtumisel toonitasime Euroopa Liidu liikmesriikide uudse koostöö ehk Euroopa tiimi lähenemise olulisust Ukraina ülesehitamisel. Me peame juba täna mõtlema, kuidas me saame Ukraina ülesehitamisse panustada, sealjuures kvalifitseeruda Euroopa Liidu hangetes osalemiseks. Euroopa Komisjoni sõnul on kindlasti ülesehitamise keskmes rohe- ja digipööre. Team Europe partnerlusportaal on Eesti innovatiivne lahendus, mille arendas välja Eesti erasektor, me anname selle Euroopa Komisjonile üle 10. mail. Portaal ühendab erinevate riikide avaliku ja erasektori pakkumised ja partnerriikide vajadused ning tagab seeläbi parema abi, koordinatsiooni ja kogu Euroopa Liidu ühtse nähtavuse globaalselt. Head Riigikogu liikmed! Ukraina on vaba ja iseseisev riik, kellel on õigus valida ise oma tulevikku. Ukraina tulevik ei seisa eraldi Euroopa tulevikust. Nii peame võtma tõsiselt ukrainlaste soovi kasvada demokraatlikel alustel põhinevaks õigusriigiks ning saada Euroopa Liidu liikmeks. Sellest lähtuvalt jätkame Ukraina toetamist nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka arenguabiga, samuti nende pürgimist Euroopa Liidu suunas. Elagu Eesti! Elagu Ukraina! Aitäh!

valitsuse esindajatega rääkinud just sellest abist ja palvest koordineerida Euroopa Liidu riikide abi. Ma räägin praegu kütuseabist ja toiduabist. Minule teadaolevalt on [vaja] 200 000 tonni diislit kuus ja 15 000 tonni toitu päevas. Aga, lugupeetud minister, ma kuulsin teilt, et ainult 15 tonni. Minu küsimus on, kes siin eksib: kas Ukraina välisministeeriumi koordinatsioonijuht või teie välisministrina, kui te räägite 15 tonnist päevas, aga tema rääkis 15 000 tonnist päevas? Aitäh selle küsimuse eest! Kui ma eksisin numbriga, siis vabandan, aga 15 000 tonni on see vajadus, planeerib seda. Suur tänu, austatud juhataja! Lugupeetud välisminister! Ma kõigepealt muidugi tahan teha märkuse selle narratiivi kohta, mille te taas sisse tõite ja mis on väga iseloomulik liberaalsele valitsusele. Sõda Euroopas ei alanud 2022, vaid ikkagi 2014, kui anastati Ukraina Krimm ja võeti jõulise kontrolli alla Donbassi, Luhanski ja Donetski oblasti ulatuslikud alad. See on märkus selle kohta. Aga küsimus on nüüd selles, teatavasti kõige tugevam diplomaatiline jõupingutus, mida riik saab teise riigi vastu teha, on diplomaatilise isolatsiooni tekitamine ehk siis poliitiliste suhete katkestamine. See on kõige jõulisem, mida üldse teha saab. Ukraina on 24. veebruaril seda teinud. 25. veebruaril tegi seda Mikroneesia vist. Niimoodi riburadapidi on neid riike küll, kes on katkestanud diplomaatilised suhted Venemaaga. Minu teada vist 4. aprillil isegi Leedu tegi seda.

Venemaa ründas Gruusiat. Kõigi nende riikide puhul on sellest ajast saadik, kui need rünnakud on Venemaa poolt toimunud nende riikide territoriaalse terviklikkuse vastu, Eesti aktiivselt toetanud nende riikide territoriaalset terviklikkust ja mõistnud hukka selle sõjalise tegevuse.Mis puudutab diplomaatilisi suhteid Venemaaga, siis Eesti on praegu piiranud diplomaatilisi suhteid Venemaaga. Eesti on sulgenud konsulaarasutused Eestis, ühe Narvas ja teise Tartus. Samuti saatnud välja mitu Venemaa diplomaati, kelle tegevus ei vastanud diplomaatilisele tavale. Praegu me selliselt jätkame. Venemaa on Eesti naaberriik ja seetõttu ei ole me pidanud mõistlikuks diplomaatilisi suhteid Venemaaga täielikult katkestada. Marko Šorin, palun! Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Minu küsimus puudutab Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni, mis oma 57 liikmesriigiga on suurim regionaalne julgeolekukoostööle suunatud organisatsioon meie piirkonnas. Iroonilisel kombel on selle liikmesriik ka agressorriik Venemaa. siis] kuidas saab algatada Eesti või riikide grupp agressorriigi väljaheitmist sellisest organisatsioonist, mille eesmärk on tagada rahu ja koostöö? Aitäh, Aitäh, austatud Riigikogu liige, selle küsimuse eest! Eesti vaates on kindlasti väga oluline, et jätkuks Venemaa isoleerimine rahvusvahelisel maastikul, et Venemaa ei saaks osaleda poliitilistel aruteludel. Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust. Venemaa on rikkunud Euroopa julgeolekuarhitektuuri aluspõhimõtteid ehk neidsamu aluspõhimõtteid, millele on üles ehitatud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ehk OSCE. Nii et kindlasti pole Eesti vaates pole Eesti vaates asjakohane, et Venemaa selle organisatsiooni liige jätkuvalt on ja seal laua taga istub. Paraku organisatsiooni protseduurid ei võimalda otsest väljaviskamist. Oleme neid protseduure tõsiselt analüüsinud, sest meil on näiteid ajaloost. Näiteks Serbia omal ajal hääletati organisatsioonist välja. Selle protseduuri jaoks on vaja jaoks on vaja saavutada konsensus miinus üks. Praegu me ei pea seda võimalikuks, sest Venemaad toetab mitu riiki, üks nendest on Valgevene. Repliigi korras märgin ära, et kindlasti Eesti vaates kõik sanktsioonid ja muu surve, mis on Venemaa vastu suunatud sõja lõpetamiseks, loomulikult peab olema ka Valgevene suhtes, sest osa rünnakuid Ukraina vastu pannakse toime Valgevene territooriumilt. Kuid tagasi OSCE juurde tulles, loomulikult me jätkame selle küsimuse tõstatamist samameelsete riikidega. Praegu on Poola organisatsiooni eesistuja ning otsime lahendust, kuidas Venemaa selle organisatsiooni tööst välja arvata, sarnaselt nagu Venemaa arvati välja Euroopa Nõukogu tööst ja sarnaselt, nagu Venemaa arvati läinud nädalal välja inimõiguste nõukogust.

seisukohavõtt, millel pole juriidilist jõudu. Mis on see kuupäev, millal me lööme kanna maasse ja ütleme, et enam Eesti ei tarbi Vene gaasi? Suur Austatud Riigikogu liige, aitäh selle küsimuse eest! Energiasektori sanktsioneerimine on kahtlemata üks konkreetne sanktsioon, millel oleks väga tugev mõju Venemaa majandusele ja selge sõnum. Siin on kindlasti tähtis pidada silmas, et see sanktsioon on olemuselt mõjukas siis, kui sellega tulevad kaasa kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Ja selles suunas on ka Eesti koos samameelsete riikidega töötanud. Konkreetset kuupäeva mul ei ole teile öelda, kuid Eesti vaates oleks see väga oluline samm sanktsioneerida energiakandjaid Venemaalt, et takistada raha jõudmist Venemaale.

pandaks nii-öelda tinghoiukontole ja sinna koguneva raha abil ehitataks hiljem Ukraina üles. Samasugust mehhanismi on kasutatud näiteks Iraagi sõja puhul, ka Afganistani puhul, et vastutus nende vastutus nende sõjakuritegude, purustatud tsiviilinfrastruktuuri eest läheks ka sellele riigile, kes on need kahjustused põhjustanud. See tinghoiukonto seda ka võimaldaks. See on üks nendest versioonidest, mida praegu sanktsioonimehhanismide raames arutatakse. Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud minister! See on täiesti uskumatu, et ka teie kasutasite kohe oma ettekande alguses terminit "sõjaline konflikt Me teame, et Venemaa peab ühes Euroopa riigis, Ukrainas täiemahulist julma sõda, kus lisaks sõjalisele tegevusele vägistatakse naisi ja lapsi, põletatakse, röövitakse ja piinatakse. Eile võeti Riigikogus Reformierakonna ja Keskerakonna mahitusel vastu häbiväärne ning põhiseadusevastane välismaalaste seaduse eelnõu 241. Häbiväärne on see põhjusel, et see on dokument, milles on Riigikogu tasemel seadusesse kirjutatud, et Venemaa agressioon Ukraina riigi ja rahva vastu on pelgalt sõjaline konflikt Ukrainas. Kas see ongi teie valitsuse positsioon? Ma lihtsalt pean seda küsima, sest juba teist korda ei olda väga kõrgel tasemel terminites täpsed. Venemaa ja Kreml kasutavad seda siiani legaalset definitsiooni oma väga hästi töötava propaganda võttena. Miks teie seda jätkuvalt teete? Kas rumalusest ja mõtlematusest või teadlikult jätate uksed Kremlile lahti? Aitäh, austatud Riigikogu liige! Loomulikult me räägime sõjalisest agressioonist, sõjalisest invasioonist, kuid siin on tõepoolest, et oleks tekstis erinevad sünonüümid, ka "laiapindne sõjaline konflikt". Kui me peame silmas puhtalt õiguslikku terminoloogiat, siis me räägime ikkagi sõjalisest agressioonist, millega ÜRO

Aitäh, lugupeetud minister! Ja jõudu ka teile töös! Mõnda aega tagasi rääkisime siin saalis, et et relvaabi on vaja anda, ja rääkisime diplomaatilisest problemaatikast, miks seda ei saa anda. Olid teemad seonduvalt sakslastega. Täna me räägime sellest, et toiduabiga on probleem. Mulle jääb arusaamatuks, kus see probleem sisuliselt peitub. Äkki te natuke avate seda tagamaad? Kas see probleem on logistiline, on see tarneahela probleem, Euroopa Liidu koordineerimise viga? Sest tõepoolest, olin ka ise 9. märtsil Lvivis ja täpselt samamoodi kuberner rõhutas seda probleemi, seda kasvavat vajadust toiduabi järele. Aga tegelikult täna me konstateerime seda jätkuvalt kui probleemi, mitte seda, et me saame selle ülesandega hakkama. Aitäh, Aitäh, austatud Riigikogu liige, selle küsimuse eest! Ma arvan, et see probleem on mitmeosaline. Ühelt poolt on suudetud anda Ukraina sõjas olevatele inimestele, naistele ja lastele toiduabi, see on jõudnud nendeni ka sõjakoldes. Loomulikult teeb selle abi andmise ja vahetult just nimelt kõige keerulisematesse sõjapiirkondadesse jõudmise keeruliseks [vajadus Alles eelmisel nädalal said abi andmisel surma kaks MTÜ Mondo kohapealset partnerit. Need on need põhjused, miks abi ei pruugi alati jõuda kõige õigemal ajal abivajajateni. Samuti on loomulikult olnud logistilisi raskusi, kuid need peaksid olema tänaseks küll ületatud. Need logistikakeskused, mis on rajatud kolme riiki – Slovakkiasse, Rumeeniasse ja Poolasse –, peaksid tagama selle, et abi jõuab nende kaudu abivajajateni. Praegu on see korraldatud niimoodi, et osa abisaadetistest, mis on võimalik viia otse Ukrainasse, viiaksegi Ukrainasse.

nii-öeldatailor-made-lahendusi välja mõeldud selleks, et kuskil ei oleks ühtegi logistilist takistust abi jõudmisel inimesteni. Kuid loomulikult, kui me näeme uusi lõhutud linnu, uusi pommitatud kohti, siis kindlasti

kohta, mida Eesti inimesed on üle kandnud ja toetanud nii kohapeal kui ka Ukrainas hädas olevaid inimesi. Kas selles ülevaates kajastuvad ka kohalike omavalitsuste [toetused]? Pean silmas otsekontakte. Näiteks Viljandi linnal on Ternopil selline sõpruslinn ja partnerlinn,

kohta.Kas selles arvestuses on teil sees ka raha, mida omavalitsused otse on suunanud? Tegelikult näiteks Ternopili linn on väga raskes seisus, kuna sisemaalt liiguvad inimesed sinna, sest seal sõjategevust ei ole. Seal on väga suur hulk inimesi, kes abi vajavad. Aitäh teile ja muidugi jõudu nii teile kui ka diplomaatidele selles raskes kriisiolukorras! Suur Aitäh, austatud Riigikogu liige! Tõesti, kasutan seda võimalust ja tunnustan kõiki Eesti inimesi ja omavalitsusi, ettevõtjaid – kõiki, kes on annetanud Ukraina abistamiseks. Ukraina abistamiseks. Konkreetse vastuse jään teile praegu võlgu ja täpsustan seda, kas me oleme kaasanud ka kõikide omavalitsuste annetused. Ma küll usun, et me oleme suutnud laiapindselt selle numbri kokku arvutada, kuid kindlasti täpsustan ja [annan

Kas teie, proua välisminister – me saatsime ka selle kirja komisjoni poolt –, oleksite valmis kolleegidega analüüsides, hinnates nii teistele välisministritele kui ka Euroopa tasemel tegema ettepaneku, et võiks olla niisugune Ukraina toidureserv, kuhu jooksvalt hakkaksid viivitamatult kõik riigid panustama? See ei saa olla kohustuslik, aga see oleks niisugune kokkulepe. Aitäh!

Ukraina elanikkonnast järgmise kolme kuu jooksul tõenäoliselt vajab toiduabi, ja kindlasti tuleb mõelda, kuidas see toiduabi nendeni jõuab. Kindlasti me kaalume seda ettepanekut ja järgmisel arenguabi arenguabi valdkonna kohtumisel saame ka arutada, kuidas Euroopa Liit saaks tagada konkreetses koguses toiduabi jõudmise Ukraina inimesteni. ju ei ole. Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud välisminister! Venemaa agressioon Ukraina riigi ja rahva vastu rikub jõhkralt rahvusvahelist õigust. Maailma jõuab iga päev infot kohutavatest inimsusevastastest kuritegudest Ukraina inimeste, sealhulgas naiste ja väikeste laste vastu. See sunnib küsima, mis peab toimuma ja kui kaua läheb aega, et rahvusvaheline õigus praktiliselt tööle hakkaks ja see enneolematu kurjus lõppeks ja karistuse saaks, tõelise karistuse.Deus ex machina't siin ju ei ole. Aitäh, austatud Riigikogu liige! Olen teiega väga nõus, et need pildid, mida me sellest sõjategevusest näeme, tegelikult teevad jõuetuks. Me ei ole suutnud Venemaa sõjamasinat peatada, hoolimata sellest, et rahvusvaheline üldsus on selle hukka mõistnud. Enam kui 141 maailma riiki on nimetanud seda agressiooniks. Rahvusvaheline kohus on öelnud, et Venemaa peaks sealt oma väed välja viima. Rahvusvaheline Kriminaalkohus on alustanud sõjakuritegude uurimise protsessi. Kõik need sammud ei ole kuidagi heidutanud Venemaad. Vastupidi, me kuuleme spekulatsioone, et veel hullemad sõjakuriteod ja pildid nendest seisavad peagi meie silme

tagada ikkagi õiglus nendele inimestele, kes on hukkunud, kes on olnud sõjakuritegude ohvrid, kas vägistatud või piinatud. Just eile kohtusid Euroopa Liidu välisministrid ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokuröriga, et küsida, millist konkreetset abi peaprokurör vajab, et sõjakuritegude uurimine algaks kohe. Liikmesriigid on pakkunud annetusi. Eesti on pakkunud välja ka eksperdid, kes selles uurimisrühma töös osaleks. Lisaks sellele loomulikult on mitmed riigid, sealhulgas Eesti, alustanud universaaljurisdiktsiooni alusel ka kohapealseid uuringuid. Näiteks me oleme küsitlenud põgenikke. Kui neil on sõjakuritegude kohta informatsiooni, siis see on tõendatud ja üles täheldatud, et kõik need andmed jõuaksid kohtu ette ja need, kes on sõjakuritegudes süüdi, jõuaksid samuti kohtu ette. Selle poolega loomulikult rahvusvaheline üldsus tegeleb, sest see õigustamata sõda ei ole lõppenud,

teie samuti kasutate selliseid väga pehmeid ja hillitsetud väljendeid nagu "konflikt Euroopas". Tegevus saab edukas olla ainult siis, kui on selged sihid, kui need selged sihid on näha meie sõnade selgusest ja definitsioonide täpsusest. Neid definitsioone on ju väga palju, alates kas või Clausewitzist või Sun Zist või "Cambridge English Dictionaryst". Miks selline definitsioonide hägusus? Aitäh, Aitäh, austatud Riigikogu liige! Ma siin just sellele küsimusele ka teie kolleegile vastasin, et loomulikult on tegemist laiaulatusliku sõjaga, Venemaa agressiooni ja invasiooniga Ukrainasse.

Aga minu küsimus oleks järgmine. Me kõik teame, et Ukraina maa on lagastatud, külad põletatud, inimesi tapetud ja nii edasi. Ja pärast 24.

sanktsioonid ja raha on kinni pandud, mingil hetkel oli see 620 miljardit dollarit. Need sanktsioonid on nagu uuesti ja uuesti tulnud ja ma usun, et need summad on nüüd palju suuremad. Aga kas teil on Euroopa

Aitäh, austatud Riigikogu liige! Tõepoolest, me peame aitama Ukrainal vaadata ka tulevikku. See laastatud maa Ja ma olen omalt poolt teinud Euroopa kolleegidele ettepaneku, et selleks kasutataks Euroopas praegu külmutatud Venemaa varasid. Nagu ma enne ka märkisin, on meie peaminister teinud ettepaneku Euroopa partneritele, et osa gaasimaksetest külmutataks ning suunataks samuti Ukraina ülesehitusse.

et Venemaa peab võtma vastutuse selle lõhutud infrastruktuuri, tsiviilinfrastruktuuri, elumajade, haiglate, koolide, teede uuesti ehitamise eest. Härra Ernits, kas on tekkinud protseduuriline mure? Jaa, härra Pevkur, tekkis. Ma kuulsin, et kolleeg Rajasalu kuuleb hääli. Seletage, mida peaks ette võtma? Mitte esitama nii rumalaid küsimusi. Ja ma ei peaks nendele vastama. Keegi ei kuule siin hääli. Me oleme Riigikogu suures saalis, küsime ettekandjalt, antud juhul välisministrilt küsimusi. Meil on väga tõsine teema, meil on Ukraina abistamise küsimus ja ma arvan, et sellised sarkastilised märkused ei ole kuidagi kohased. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Üks põhjuseid, miks Mariupoli linn on õhurünnakutes nii rängalt kannatanud, on see, et seda kaitsval Azovi rügemendil puudusid sõja alguses modernsed õhutõrjerelvad. Ja need puudusid selle tõttu, et USA Kongress aastal 2018 võttis vastu otsuse, millega keelati Azovile tarnida modernset Lääne relvastust. See otsus võeti vastu, lähtudes puhtalt argumentidest ja sõnastusest, mida kasutab Venemaa propaganda, kus Azovit nimetatakse paremäärmuslasteks ja neonatsideks. Mida kavatseb Eesti koos teiste Ida-Euroopa riikidega teha rahvusvahelisel tasandil, et selliseid väga kahetsusväärseid juhtumeid tulevikus vältida? Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu liige! Kui ma teie küsimusest õigesti mõistan, siis praegu on probleemikoht selles, mida teha Venemaa narratiiviga selle kohta, et naaberriikides on natsistid, keda Venemaa peab tulema hävitama.Eesti on selle narratiivi vastu seisnud rahvusvahelistes organisatsioonides pikka aega. Loomulikult oli absoluutselt kahetsusväärne ja vastuvõetamatu näha, kuidas Venemaa selle narratiivi alusel täiemahulist sõda Euroopas alustas. Kindlasti on Venemaa selle narratiiviga täna pigem üksi või paari oma lähedase liitlasega, nagu Valgevene. Kogu muu maailm mõistab, et see oli ettekääne, see oli valetamine. Ja seda valetamist oleme loomulikult Venemaa poolt näinud väga palju.Siin on kindlasti väga oluline rääkida laiemalt vale ja eksitava informatsiooni levitamisest, milles on Venemaa olnud paraku väga tõhus mitte ainult Ameerikas, vaid ka terves Euroopas.

Aitäh sõna andmast! Lugupeetud minister, tõesti, jõudu tööle teile! Minu küsimus on väga konkreetselt väidetava eilse keemiarelva kasutamise kohta. Mis meil on praeguseks hetkeks sellest teada? Ja kas te kas te oskate kirjeldada, mis siis nüüd sellega edasi saab? Kas on plaanis rakendada mingeid täiendavaid meetmeid, sanktsioone? Kas teil on juba olnud kolleegidega sellel teemal juttu? Aitäh Aitäh, austatud Riigikogu liige! See väga muret tekitav uudis tõepoolest hommikul levis. Esimese asjana loomulikult tuleb saada täiendavat informatsiooni, millele see tugineb ja kas see vastab tõele. Aga mis seal salata, informatsiooni selle kohta, et Venemaa võib kasutada keemia- või biorelvasid, on liikunud. Kuid konkreetse juhtumi kohta tuleb veel informatsiooni koguda. Mis puudutab üldisemat pilti, siis on selge, et Venemaa jaoks ei ole ükski asi püha, ükski rahvusvaheline kokkulepe ega seadus. Samuti ei valita viise, kuidas tsiviilisikuid tappa.

vastutuse kõikidele inimestele ja riikidele seista sellele sõjale vastu, survestada Venemaad sõda lõpetama. Sellega loomulikult tegeldakse. Iga järgmine julmus loomulikult suurendab kõikides riikides tahet survestada Venemaad seda sõda lõpetama. Kuid kuidas täpselt konkreetse küsimusega edasi minna, see veel selgub. Ja

küsimus on selline. Need Eesti vabatahtlikud, kes lähevad ukrainlastele appi Ukraina territooriumile – mis on teie soovitus? Kas see on turvaline või mida teie ütleksite neile? Kas nad ikkagi

Kuid kui inimene peab ühel või teisel põhjusel vajalikuks minna Ukrainasse, siis kindlasti registreerida ennast "Reisi targalt" lehel, et meil oleks võimalik inimest informeerida muudatustest. Ja sõjapiirkonna lähedal olles on väga tähtis loomulikult jälgida kohapealseid uudiseid ja olukorda. Kuid mina soovitan inimestele siiski mitte minna sõjapiirkonda, välja arvatud, kui inimesel on konkreetne vajadus või ka väljaõpe. Sest sõda on sõda ja seal on selge, et inimelu ei ole võimalik ühel või teisel moel päästa ega ka inimestele riigi poolt appi minna.Kuid Ukraina on suur riik ja praegu me oleme näinud, et Vene väed on liikunud pigem idasuunda. Loomulikult ei ole veel lõplikult võimalik ennustada, milliseks see sõda kujuneb, kuid praegu kindlasti on lääne poolel rahulikum ja kui seal on võimalik abi andmist on võimalik abi andmist toetada, siis peaks olema oht elule väiksem. Austatud välisminister, nüüd on aeg otsa saanud nii ettekandeks kui ka küsimusteks-vastusteks. Tänan teid väga! Me saame edasi liikuda järgmise ettekande juurde, mille teeb meile kõigile MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna‑Maria Lehtme. Palun, olete oodatud Riigikogu kõnetooli!

enamikul teist ei ole vähimatki aimu, kes ma olen, siis ma alustan täiesti algusest. Minu nimi on Johanna‑Maria Lehtme, ma olen kolmeaastase Sume ema ja ma olen Ukraina kodaniku abikaasa ja ma olen MTÜ Slava Ukraini tegevjuht. Minu kodu asub siin Tallinna kesklinnas, minu kodu asub Kiievis Hreštšatõku tänaval linnapea maja vastas. 24. veebruaril sain ma oma abikaasalt telefonikõne: sõda algas, põgeneme. Siis oligi side lõpp. Järgmine kõne oli 27. veebruaril ja küsimus mulle oli, et Johanna, kas sa leiad mulle kiirabi. Mul isegi ei tekkinud küsimust, milleks meil seda tarvis on, vaid ma helistasin vajalikule inimesele ja kolme tunni pärast oli esimene MTÜ Slava Ukraini ja rotariaanide ühisprojekt, kiirabiauto, ostetud tänu Tallinna Vanalinna Rotary Klubile ja Kaitseliidu Toompea malevkonnale. Ma võin julgelt öelda, et see kiirabiauto ei päästnud mitte ainult minu elu, vaid ka väga mitme Ukraina kodaniku elu. Tänaseks oleme juba saatnud välja 41 kiirabiautot – see on kiirus, millega MTÜ Slava Ukraini opereerib.Meie töökorraldus on tegelikult väga lihtne. Meile saadetakse Ukraina haiglatest või sõjaväe meditsiinipataljonidest täpne täpne info selle kohta, mida neil on tarvis. Me saame nimekirja, me saame kogused. Me kogume need asjad kokku, paneme auto peale ja see abi läheb otse Ukrainasse otse sellele aadressile, kust see on tellitud. Kui meie käest küsitakse žgutte, õhkrinnasidemeid, siis me kiirnuudleid neile ei saada. Me ei viska raha lennukilt alla, me anname konkreetset abi.Me oleme keskendanud nüüd, nagu kõik teisedki, oma fookuse idale. Aga ma korraks tahaksin oma telefoni vaadates lihtsalt öelda, et

Kiiev Kiievi oblastis: varjuge. Sõda ei ole ainult idas, sõda on terves Ukrainas. Me võime öelda, et me oleme andnud väga efektiivset abi, aga seda me ei oleks suutnud teha ilma partneriteta. Võin öelda, et Eesti Rotary Klubi abiga oleme kogunud üle 600 000 euro. Meie partnerid on tasunud üle 281 000 euro. euro. Ettevõtted on kaupa väljastanud 148 000 euro suuruses summas. Slava Ukraini ise on saanud Eesti rahvalt ja firmadelt annetusi summas 789 215 eurot. See teeb kokku umbkaudu 1,9 miljonit eurot. Slava Ukraini asutati MTÜ‑na 7. märtsil. Kui õnnestub meie projekt, uus projekt, kus meil võimaldatakse osta 10 000 uut žgutti, siis pärast seda on meie eelarve 2,1 miljonit eurot. Meid on aidanud partnerid. Oleme kaasanud ettevõtjaid Eestist, need on Bolt, Krimelte, Xolo, Merko Ehitus, G4S, Nordecon Betoon, Hansabuss, Plaat Detail ja teised, väiksemad firmad. Me ostsime kolm nädalat tagasi oma partnerite, Riigikaitse Edendamise Sihtasutusega ja Ukraina Kultuurikeskusega 9000 žgutti. Kui ma helistasin sõjaväemeedikutele, helistasin sõjaväe pataljonidesse ja ütlesin, et ma olen tulemas, siis nad küsisid mu käest, et väga piinlik, aga kas sa saaksid mulle kümme žgutti tuua.

Ta ei suutnud seda uskuda selle hetkeni, kuni ma kohale jõudsin nende žguttidega. Seda suurem oli nende rõõm. Minu hüüdnimi

Iga päev on meie laos kaupade, teenuste ja oma teadmistega panustamas mitmed haiglad näiteks Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Chemi‑Pharm, Euronics, OneMed, Semetron, Neste – neid on nii palju, et ma ei jõudnud neid isegi kirja panna. Kõige rohkem me peaksime aga ilmselt olema tänulikud Eesti rahvale, kes usaldasid meile kontserdi kaudu väga suure summa raha, et me saaksime toimetada abi sinna, abi sinna, kus seda küsitakse, ja täpselt seda abi, mida on tarvis. Ma mõtlesin eile, et kui Slava Ukraini oleks internetipood, siis meie kõige populaarsemad müügiartiklid oleksid kiirabiautod, žgutid, õhkrinnaplaastrid klapiga ja klapita, kõige paremini verd imavad sidemed, Water Jel sidemed fosforpommide vastu, põletussidemed, põletusgeelid, elustamismasinad, esmaabikomplektid, süstlad, nahaklambrid, kirurgiakomplektid, kanüülid, seda ka enneaegsetele, infusioonisüsteemid nii soojendusega kui ka soojenduseeta, naatriumkloriid, Ringer, laibakotid. President Zelinskõi lausus kuldsed sõnad: "Mul on vaja relvi, mitte küüti!" Kuulake, mida ukrainlased teilt paluvad. Ukrainasse ei ole mõtet saata riideid, mänguasju, patju. Uskuge mind, need ei ole riigist otsa saanud. Ma käisin seal, ma olen Ukrainas elanud, ma lähen Ukrainasse tagasi elama. Meil ei ole need otsa saanud. Ukrainal on vaja toitu, kütust, relvastust, kuuliveste, ballistilisi kiivreid, meditsiinitarvikuid, ravimeid. See nimekiri ei ole tegelikult lõputu, see nimekiri on väga konkreetne. Tahaksin teada, kui paljud teist on käinud pärast uue sõja algust Ukrainas, paljud teist on külastanud Kramatorski rongijaama, Lvivi rongijaama, Dnipro rongijaama. Muuseas, Dniprot hakatakse praegu evakueerima. Hoiatus selleks anti juba paar päeva tagasi, aga kuni esimene pomm pole langenud, naised ja lapsed ei evakueeru. Lvivi rongijaamas on eriline lõhn. Ma ei suuda seda kirjeldada. Ma ei suuda kirjeldada seda, mis toimub platvormidel, kui saabuvad rongid Harkivist. Minge vaadake ise. Kui teil on tunne, et hullem on möödas, siis te rängalt eksite. Kiievi alt on jah väed taandunud. Kui Butšast, Irpinist, Tšernigivist, Kramatorskist pärit kaadrid on teile nii tülgastavad, siis oodake vaid, kui avanevad Mariupol, Harkiv, Luhansk, Herson. Ma ütlen teile ausalt, meil on laibakotid tellitud, meil on kühvlid tellitud. Aga teil? Ma tunnustan siinkohal Välisministeeriumi ja nende valmisolekut ja tahet teha meiega koostööd. Noored või vanad organisatsioonid, siin ei tehta vahet. Ma tänan maksuametit, kes on loonud niinimetatud tulumaksusoodustuse superlisti, et annetusi oleks parem teha. Aga tänane reaalsus on see, et Pagulasabi, Päästeliit, Mondo, Slava Ukraini ja teised vabatahtlikud organisatsioonid on olukorrale suutnud reageerida kiiremini ja paindlikumalt kui riik. Meil ei ole piiriületuseks vaja teie abi, me saame ise kiiremini üle. Meil ei ole vaja tollideklaratsioonide täitmisel abi, need on meil eeltäidetud. Meil ei ole vaja kontakte kõrgemates riigiametites, need on meil ühe telefonikõne kaugusel. Meil on olemas kõik kontaktid, kogemus – kõik, mida on tarvis sihitatud ja efektiivse humanitaarabi kohaletoimetamiseks. Ongi arusaadav, muidugi, et riik tervikuna ei suuda olla nii paindlik kui väikesed iseseisvad üksused. See on arusaadav. Aga meil võiks olla omavaheline tegevuslik usaldus, täpselt nii nagu tekkis meil maksunduslik usaldus niinimetatud tulumaksusoodustuse superlisti loomisega. Ma siiralt usun, et tegelikult koos, koostöös riigiga me suudame rohkem. Meie, väikesed MTÜ-d, me oleme nagu kevadised sipelgad. Me ronime igast august läbi, me jõuame igale poole nii, et te isegi ei märka. Lubage meil aidata! Meie vajadus on väga lihtne. Me vajame tegutsemiseks rahalisi ressursse. Kui rahaline ressurss saab otsa, siis kõik meie loodud kontaktid, võrgustikud, teadmised, kompetents jääb lihtsalt kasutult seisma. Kuulake, mida ukrainlased teilt paluvad! Aidake meil aidata! Ma kordan: aidake meil aidata ja koostöös teeme efektiivsemalt ja aitame efektiivsemalt.Slava Ukraini! Herojam slava!Aitäh

Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ka mina mõistan teie küsimust ettekande alguses. 24. veebruar oli ja on Eesti Vabariigi sünnipäev, tegelikult ka minu enda sünnipäev. Aga ma ei tahaks mitte kunagi enam sellisel hommikul sellise tundega, selliste piltidega. Nii et me mõistame teid.Minu küsimus lähtub sellest, et me tõesti tahame aidata ka teil aidata ja väga oluline on pidev ja pikaajaline abi. olen soovinud saada tugiisikuks mõnele Ukraina perekonnale siin Eestis ja sellest teavitanud ka pagulasabi, aga ma mõistan, et nad on ülekoormatud. Ent päevad lähevad ja ma tahan aidata. Kelle poole soovitaksite teie pöörduda, millise võrgustiku poole? Ma tean, et on olemas MTÜ-d kohalikes omavalitsuses. Aga äkki oskate siin meie saalile, paljudele inimestele nõu anda? Aitäh teile! Ma lendasin eile tagasi koos Eero Jansoniga pagulasabist. siiralt soovitan teda, tema telefoninumber on internetis leitav. Ma panen ta siin küll nüüd tanki, aga ta võtab teie kõne vastu. Ja kui te ei leia

väga hea ja selge jutt! Respekt teie tegevusele selle kuu aja jooksul! Aga ma olen siin juba mitu nädalat hädas ühe sellise väikese, aga olulise asjaga. Eesti mehed on otsustanud oma täppisrelvad – neid ei ole palju, viis koos laskemoonaga – oma kolleegidele Kiievi lähistele saata. Ja nüüd on nad püsti hädas. Täna helistasid jälle mulle, et andsid relvad meie politseiametile ja need lubati saata Ukrainasse Ukrainasse Kiievi kanti, aga ikka pole sinna jõudnud. Meie kaks ministrit, sise- ja kaitseminister, tegelevad sellega juba hulk aega, aga äkki saate teie kuidagi aidata? Tegemist on viie

Aitäh teile! Slava Ukraini on humanitaarorganisatsioon, meie siht on saata kiirabiga meditsiinitarvikuid haiglatele ja hospitalidele ehk sõjaväemeedikutele. Me ei saa teid selles küsimuses aidata, sellepärast et see on sõjaline abi. Aga ma saan aru, miks see seal

Toomas Kivimägi, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Väga lugupeetud ettekandja! Ma juhtusin eile vaatama "Ringvaadet" ja seal te olite küll oluliselt rõõmsam. Aga vaadates seda energiat, tahet, seda kirge, ütlen ausalt, mul pidi eile pisar silma tulema, kui ma vaatasin sealt seda intervjuud teiega. teiega. Mul on kaks omapärast küsimust. Mis on see ukrainlaste iseloomuomadus ja kas see on ka eestlastel olemas, mis aitab neid püsida elus numbrite järgi otsustades täiesti võimatus missioonis? Mis on see, mis tagab selle, et Ukraina on suutnud vastu pidada? Me kõik usume ja loodame, et ta võidab selle sõja. Ja teine omapärane küsimus on see, et meil on väike diskussioon, millises koolis Ukraina sõjapõgenike lapsed käima peaksid.

Kui sõda algas, siis me tegime hommikuti ja õhtuti sõpradega FaceTime'i, videoga. Nali oli alati selles, et kellel on kõige uhkem punker.

relvi ja muud abi saadame neile vähem, kui võiksime, siis ma arvan, et see, mis neid elus hoiab, on ausalt öeldes huumor. Sa lähed Ukrainasse, seal on teistsugune vabadus. Ma pean ausalt tunnistama, et ma tunnen ennast Ukrainas vabamana, kui ma tunnen siin.

Kaitsevadki surmani. Koolide teemal ... Ma olen täiesti aus. Mul on umbes 20‑tunnised tööpäevad, vahel 22 tundi. Ma veedan oma lapsega koos heal juhul 40 minutit päevas. Mul ei ole isegi olnud aega selliste asjade peale mõelda. Ma olen täiesti aus. meie perekonna näite. Ukrainast tuli minu lapse isaga kaasa ka meie lapsehoidja perekond ja selles perekonnas on viie-

Ma ei ole jõudnud veel küsida, kuidas tal seal läheb, aga ta tuli koju ja siis tal oli kirjas "Tere!", "Head aega!" ja "Aitäh!" Ma küsisin, mis need tähendavad siis.

Helle-Moonika Helme, palun! Ja siin ei olnud mitte ühtegi loosungit Ukraina sõja teemal, vaid see kõik on elust enesest. Mul on väga hea meel, et teil on palju aitajaid, aga te kindlasti paremini kui keegi teine teate, kuidas sihitatult ja kõige paremini aidata inimesi Ukrainas, sõdureid Ukrainas.

teie tegevusega. Ka meie ei tahtnud algusest peale selle raha eest, mida me inimestelt kogume – Eesti inimesed aitavad, on juba päris palju annetanud

ja küsisid, kuidas me saame aidata, mis sul täpselt puudu on, anna nimekiri, me ütleme sulle hinnad ja tarneaja, kuhu me saadame. Jah, me oleme nõus teid aitama. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, me teame, et tugevatel naistel püsib maailm, ja te olete selle siin saalis täna. Andke andeks nendele Riigikogu liikmetele, kes tegelikult kuulavad teid ja meid võib-olla televiisori vahendusel. Nii on lihtsam, olla selle tõega silmitsi ja küsida on palju keerulisem. Ma olen nõus, et suurem hirm ja hullem on alles ees. Kui see sõda algas, ei julenud ükski Euroopa liider ületada Ukraina piiri. Ometi riigid püsivad tõepoolest kodanikel ja partnerlustel ja riikidevahelistel sidemetel. Kuidas saaks Eesti teie arvates veel rohkem panustada, olla tugev partner? Mida me peaks muutma? Mida me peaks tegema? Asendada kodanikuühiskonda selles võtmes ei ole lihtsalt võimalik. Aitäh, Vähemalt on õige uudis. Ma kordan jällegi, et kuulake, mida ukrainlased küsivad. Saatke seda, mida küsitakse. Ärge tegelege asendustegevustega seda ei ole vaja, selle jaoks ei ole aega. Täna öösel surid minu sõbranna ja tema laps.

Saatke seda abi, mida teilt küsitakse, ja tehke seda kohe! Ma vabandan. Kas te sooviksite vaheaega?

Head kolleegid, võetud vaheaeg on lõppenud. Me jäime pooleli viimase ettekandja küsimuste ja vastuste vooru juures. Aga enne kui ma kutsun esineja tagasi, on meil vaja läbi teha istungi pikendamise hääletus. Arutelu algataja on palunud, et juhul, kui arutelu ei lõpe kella 13-ks, pikendame istungit päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun siis võtta seisukoht istungi pikendamise osas ja hääletada!

Pikendamise poolt on 36 saadikut, vastu ei ole ühtegi häält, erapooletuid ka mitte. Istungit on pikendatud kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni.Palun nüüd tagasi kõnetooli Johanna-Maria Lehtme.

Indrek Saar, palun! Hea ettekandja! Aitäh selle väga puudutava ettekande ja ülevaate eest, samuti konkreetsete vastuste eest meie küsimustele. oma ettekandes viitasite Zelenskõile, kes ütles sõja esimestel päevadel, et mul ei ole vaja küüti, mul on vaja relvi. Ma arvan, et see oli üks väga oluline juhis laiemalt lääneliitlastele ja ka meie inimestele. Ma tean paljusid inimesi, kes pärast seda nagu minagi tegid oma esimese annetuse Ukraina relvajõududele just nimelt.

Loomulikult tuleb käia ka Ukrainas, aga me võime seal olla hoopis koormaks ja tüliks. Minu palve on, et te natuke reflekteeriksite, mis on need asendustegevused, mida ei ole mõtet teha, kuhu ei ole mõtet tormata. Ja mis on need asjad, mida poliitikud peaksid tegema? Ma nõustun teiega, et te peate käima Euroopa pealinnades. Kiiev on üks neist. Kui nüüd olid Boris Johnson ja Ursula von der Leyen Kiievis, siis meil oli rahulikum. Me saime puhata, me ei pidanud üles ärkama ja minema öösel pommivarjendisse. Riided olid meil niikuinii seljas, öösel ka. Aga see annab meile ka puhkust, kui te käite seal.

talle.Asendustegevused ... Ärge takerduge bürokraatiasse. Meil ei ole praegu tavaolukord. Me oleme kriisis, me oleme sõjaolukorras, mis sest, et meie riik ei ole sõjas. Meie riigis tegelikult valitseb kriisiolukord. Ma arvan, et me võiksime olla paindlikumad, võtta otsuseid vastu pisut kiiremini. Ma saan aru teie tööst, see ei ole lihtne, ma ei väidagi seda. Aga võimaldage natukene

iganeljapäevased Skype'i koosolekud praktikutele, seal on kõige suuremad heategevusorganisatsioonid kaasatud, välja arvatud Punane Rist.

Me ei tee seda kõike sellepärast, et meil on riigis praegu tavaolukord. Me ei võta seda kui kriisi.

Kas te toetate seda mõtet, et valitsus näeks lisaeelarvest ette rahalised vahendid nendele tegutsevatele MTÜ-dele, kes ononline, reaalajas võimelised abi pakkuma ja tegema seda suuremas mahus? Aitäh! Aitäh teile! Muidugi ma toetan seda ideed. Nagu ma ütlesin, meil saab raha otsa. Slava Ukrainil ei ole varsti enam raha tegutseda. Aga ma tulin Ukrainast tagasi, mul on kell 3 meeskonnaga koosolek ja me muudame jälle natuke oma süsteemi. Iga kord on väikefine‑tuning. Paraku siis, kui me oleme kõige efektiivsemad, teeme oma tööd kõige paremini, saab raha otsa. Kaovad kontaktid, kaob kompetents. Selle jaoks, et me saaksime jätkata, on meil vaja raha.Ma olen väga tänulik – ütlen veel kord – Eesti rahvale, et nad on annetanud ja jätkavad annetamist, aga see ei ole enam nendes summades, millega millega me saaksime opereerida. Ühe kiirabiauto hind on 15 000 eurot. Sinna sisse me paneme 30 000 – 50 000 euro eest sisu. Need tellimused lähevad kallimaks.Kiievi haigla nr 7 palub meie käest 400+ fikseerimisvahendit. Need on lihtsalt need poldid ja traadid ja mutrid, mis jalga torgatakse. Kui ma seda tahaksin teha – ja me tegime seda, me ostsime sada tükki, nad olid väga tänulikud –, siis selle eelarve oli üle 20 000 euro. Nad palusid veel asju. Selle auto eelarve välja sõites oli üle 60 000 euro sisu, pluss masin ise 14 000 eurot. õige öelda, et meie raha põleb. See raha läheb õigesse kohta. Meil on lihtsalt tegutsemiseks vaja raha,

Tuleb meelde ütlus, et kui tahad, et midagi ära tehtaks, siis usalda see naistele. Te olete rääkinud sellest, mida Ukrainale on vaja, ja Ukraina on tänulik selle eest. Aga ma arvan, et ka Eesti on tänulik selle õppetunni eest, mis kahjuks toimub: kuidas riik ja rahvas on ühtne ja kuidas otsustajad eri tasanditel tegutsevad oma riigi huvides. See on äärmiselt suur õppetund ja loodan siiralt, et meil seda kunagi vaja ei lähe. Aga ma tahaks selle eest tänada teid teie näol Ukrainat, ja tahaksin vabandada, et meil oli siin eile saalis kummaline arutelu, kas see seal on konflikt või sõda. Väga kahetsusväärne, et meil see asi siin aset leidis. Aga mul on üks praktiline küsimus: üks Eesti firma tahab soomusveste anda,

Õnne Pillak, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Teil on õigus, me ei mõista seda, mis praegu ukrainlased oma kodumaal läbi elavad, sest meil on siin palju turvalisem. Ja ma pean ütlema, et minus isiklikult, kui ma vaatan neid pilte ja loen [toimuva kohta], see tekitab lihtsalt abitust. Sest sa näed, mida elavad läbi naised, lapsed, vanainimesed, ja sa tegelikult ei saa seda olematuks teha või neile pakkuda seda turvalisust, mida nad vajavad.

Sellepärast ma küsin te käest, et kui nüüd on soov aidata konkreetselt Ukraina lapsi, kes täna näevad ja kogevad midagi, mida mitte ükski laps ei tohiks oma elus kogeda, siis mis see kõige õigem kanal oleks. Kuidas neid kõige paremini aidata on? Kas te mõtlete neid, kes on siin või seal? Te küsite, mis on kõige parem viis aidata neid lapsi, kes on kannatada saanud sõjas. Saatke relvi, saatke kütust, saatke toitu – kõike seda, mida Ukraina teie käest küsib. Seda on vaja. palun! Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, suur tänu teile selle ülevaate ja selle kõne eest, mis te täna siin saalis pidasite! riik on sõjas ja meie oleme tänu sellele, et ukrainlased nii vapralt võitlevad praktiliselt tuumahoovis, rohkem kaitstud. Ukraina sõjapõgenikud, kes on jõudnud Eestisse – naised, lapsed ja eakad

Aitäh! Meie meeskond koosneb hetkel kuuest inimesest, kes töötavad 18–20 tundi päevas. Nädalavahetustel ma annan käsu puhata. Juba on hakanud tekkima keskkõrvapõletikud, sest me jookseme sisse-välja kiirabiautode juurde. Inimesed on lihtsalt läbi põlenud. Kuidas nemad saavad aidata? Viljandis on kindlasti võimalik, üle Eesti on tegelikult algatatud selline asi nagu "Aitan kaitsta – teeme koos varjevõrke!". Meie saadame, MTÜ Slava Ukraini saadab kõik need kaitsevõrgud Ukrainasse – kõik, mis Eestis tehakse.

Eelnevalt ma tahan öelda seda, et ma olen korduvalt rõhutanud, et mitte meie ei aita ukrainlasi. Ukrainlased praegu aitavad meid ja meie ainult tasume võlga, ja tasume seda mitte piisaval moel. Aga rääkides rahvuslikest iseloomujoontest, te võite suurepäraselt võrrelda ukrainlasi ja eestlasi. Ma arvan, et eestlastel on enamus neid positiivseid jooni olemas,

näidanud. Meil ei ole ukrainlastele midagi õpetada, meie peame ukrainlastelt õppima. Ma arvan, et see sõda on seda väga hästi näidanud. Kallid kolleegid, minut on küsimuseks. Raivo Tamm, palun! Ma tänan. Ma loodan, et see ei mõju tühja viisakusena, aga minu kaastunne teile. Tõepoolest, kui kõike seda jälgida, mis Ukrainas toimub ... Te ütlesite, et andke seda, mida ukrainlased küsivad. Nad küsivad, eks ole, lennukeelutsooni. Seda me keegi neile ei anna ja nii me lihtsalt saamegi televiisorist vaadata, mis seal toimub.

Kas te täpsustaksite seda, kuidas Riigikogu ei luba praegu teid aidata, ja mida teha, et see luba teil oleks, et te saaksite aidata? Ma

täpselt sinna, kuhu on vaja, ja täpselt seda, mida küsitakse. Kuulake, mida ukrainlased küsivad. Ja saatke. Tarmo Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Praegusel hetkel on valitsus välja valinud seitse organisatsiooni. Kas teie arvates võiks heategevusega tegelevate organisatsioonide arv olla suurem

Ühest küljest mul oleks väga hea meel, kui MTÜ Slava Ukraini oleks selles nimekirjas. Ma ei teadnud aasta aega tagasi, et sõda algab. Seega ma ei loonud selle jaoks

Ja ma mõistan, et ainuüksi meie pärast seadust tegelikult ei ole mõtet muuta. Miks peaksime meie olema paremad kui teised? Jah, ma oleksin väga tänulik selle üle, aga ma arvan, et teil tekivad kohe need küsimused.

Sellest on teadlik maksuameti juht ja Rahandusministeeriumi asekantsler. Sest kui mindi sinna jutule, et võiks sinna lisada ka MTÜ Slava Ukraini, siis

Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu! Austatud ettekandja, ka minu poolt kaastunne kõigepealt, ja seda siiralt. Aga küsimus, ma loodan, et see väga triviaalselt ei kõla, kuigi tegelikult mulle tundub, et ega Ukrainaga seoses küsimused ei saagi väga triviaalsed olla. Aga põhimõtteliselt abi on võimalik anda kahel moel: üks asi on anda seal abi, teine asi, mis on paratamatu, on anda abi siin. Ja loomulikult meil on tuhandeid lapsi, kes on Ukrainast tulnud, ja neil on koolitus ees. Ja meil on poliitilised diskussioonid sellel teemal, kas me peaksime Ukraina lapsi õpetama eesti keeles, ukraina keeles, vene keeles või inglise keeles. Teie suhtlete nende ringkondadega päris tihedalt. Kas te võiksite öelda, mida ukrainlased ise arvavad, mis keeles peaks neid õpetama? Suur Ma loodan, et see ei mõju solvanguna, aga minge küsige ise. Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Kuulates seda meie vestlust, ma tahaks väga, et siit ei jääks kõlama ainult sellised enesetõestused, kui väga me oleme ukrainlased. Enamik on, ei pea seda tegelikult tõestama iga hetk. Ja teiseks ma ei tahaks, et jääks kõlama selline asi, kuidas ei peaks praegu aitama, sest iga abi tegelikult tuleb ilmselt südamest. Kui midagi on valesti tehtud, siis seda ei maksa ju kuidagi maha teha. Küll aga tahaks, et jääks kõlama nõuanne, mis on väga praktiline. Ilmselt ongi relvad ja raha need, mida Ukrainale on kõige praktilisem keskmisel eestlasel

Seal on koos Mondo, Pagulasabi ja Ukraina Kultuurikeskus. Neile saab annetada. Te võite ka meile annetada, meil on selle üle väga hea meel.

See auto on ka rehve täis, seal on ilmselt väga palju sodi sees, mis on saadetud. Nii et saatke kiirabiautode jaoks raha. Saatke abiraha. Aitäh! Nüüd on küsimuste-vastuste jaoks ette nähtud aeg läbi. Suur tänu ettekandjale! Ja saame minna läbirääkimiste juurde.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Tänane maailm on muutunud mõne kuu jooksul. Meie kõigi arusaam inimlikel väärtustel põhinevast ja rahumeelsest maailma arenguteest on reaalselt ohus. Vene Föderatsiooni verine agressioon Ukrainas on muutnud kõik. Ja täna peab olema kogu maailm Ukrainaga. See on meie kõigi missioon.Täna räägime abist. Tahan kõigepealt rõhutada tõelise abi põhimõtet. Mõte, mida mina ja meie teha saaks, mida sina ja nemad tegema peaks, peaks olema kandev. Ja see kõik on kahe üliolulise et Ukraina kui riik saaks kaitsta oma rahva tahet ja sellest sündinud iseseisvust, ja teiseks, et Ukraina inimesed, eriti kõige haavatavamad – eakad, naised, lapsed – oleks kaitstud.Olen tänase Eesti üle südames uhke. Ukraina abistamiseks mobiliseerunud ühiskond näitab, et meie väärtused, meie inimlikkus, meie ühtsus on tugev. Meie südamed on Ukrainaga. Meie riigiasutused, vabatahtlikud organisatsioonid, ettevõtjad ja tavalised Eesti inimesed annavad endast parima.Hea Johanna-Maria! Ma tänan sind ja sinu kaudu kõiki neid, kes täie kire ja pühendumusega sellesse panustavad. Meie kõigi kohus on mõelda, mida mina teen, mina kui Mati või mina kui Marko, mina kui Toomas. Ka mina lähen sel nädalal taas Ukrainasse ja mitte vaatama, vaid aitama oma teadmiste ja oma kogemustega kriisi valdkonnas.Mida saame riigina jätkuvalt teha lisaks sellele kiirele praktilisele abile? Me saame eeskujuks olla, läbi selle selgitada, innustada, üles kutsuda. See on üks meie tänane ülesanne rahvusvaheliselt ühiselt väärtusi jagavas maailmas, aga ka siin koduses Eestis. Olime esimeste hulgas, et toetada ja innustada teisi riike andma Ukrainale igakülgset relvaabi. Oleme nii riigi kui kodanikuühiskonnana mobiliseerunud, kandmaks Ukraina toetamise sõnumit ja aitamaks Ukrainal veenda kõhklejaid.Tulles tänaste ettekannete juurde, sooviksin täpsustada paari asja. Teadmine humanitaarabi korraldamisest ja koordineerimisest on paraku meie maailmajaos tagasihoidlik. Selles protsessis on lisaks kahepoolsele tegevusele ÜRO humanitaarabiorganisatsioonidel väga suur roll ka Ukrainas. Kogu toiduabi valdkonna koordineerimiseks on loodud Maailma Toiduprogramm, kes tegutseb ka Ukrainas. Euroopa Liidu paremini korraldatud panus on teretulnud,

Teiseks, regionaalne sihitatus ehk nii-öelda sõpruspiirkond Eesti abi korraldamisel, eriti sõjajärgses taastamise, ülesehitamise protsessis on tervitatav, kuid reaalsuses ja eriti täna meie võimalikku panust piirav. Meie tänane Ukraina abistamise efektiivsuse võti on ühiskonna vaba initsiatiiv ja riigipoolse asjade korraldamise ületähtsustamisest hoidumine. Me aitame seal, kus suudame, millega suudame ja nii kaua, kui abi vajatakse. Ja me teeme seda koos: riik, kodanikuühiskond, iga Eesti inimene, meie, kogu Eesti. Aitäh! Mihhail Lotman, palun!

tänab kõiki abistajaid ja ükskõik millise abi eest. Aga seda abi on häbiväärselt vähe.

siis selle kohta täpseid andmeid ei ole avalikustatud, aga see proportsioon on tunduvalt halvem. Kui me räägime Ukraina abistamisest Euroopa Liidu ja NATO riikide poolt, siis on väga selgelt näha, ja ukrainlased ka seda näevad, kes teeb suuri sõnu ja kes teeb mingisuguseid reaalseid tegusid.Me loeme lehtedest, et kehtestatakse selliseid ja selliseid suuri sanktsioone Venemaale, ja väikses šriftis: järgmisest aastast ja mitte kõigile. Ja nii edasi. Tarnitakse relvi aastal 2024. Eriti huvitav on siin Saksamaa positsioon. Kaua aega räägiti, et ei saa humanitaarsetel põhjustel relvi saata, siis, et me ei saa oma kaitsejõudu vähendada. Mul tekkis küll küsimus, kellega praegu Saksamaal pingelised suhted on. Kas Taaniga, Prantsusmaaga, Šveitsi või koguni Liechtensteiniga?

tarnima poole triljoni eest varustust, aga ei, Saksa valitsus ja ja parlament võttis vastu otsuse, et tarnitakse küll, aga järgmisel aastal, esimesed partiid mõne kuu pärast. Aga seda

nüüd, kui me räägime humanitaarsest abist, siis miks me räägime ka relvadest? Sellepärast, et relvade saatmine on ka humanitaarabi. Asi on selles, et erinevalt tavalisest, nii-öelda nii-öelda seadusi järgivast sõjast, kui mingisugune ala on vallutatud, siis see

Sõda ei käi ainult rinnetel. Sõda käib ka vallutatud aladel elanikkonna vastu.

Mõned neist olid juba rasedad, aga neid süstemaatiliselt vägistati. Need on rahvusvahelise õiguse järgi genotsiidiaktid. Ja Butšas on neid genotsiidiakte – ainult ühes külas – tehtud mitu. Rahvusvaheline ühtsus ja riigipead väga ettevaatlikult kasutavad seda terminit. Võib-olla, nagu ütles president Biden, Butša sündmused on ettevalmistus genotsiidiks. Vabandust, seal on mitu genotsiidiakti juba sooritatud. Ja see on üks väike küla! Me teame, mis on tehtud teistel aladel. Hiljuti me käisime Ukrainas. Butšasse meid lubati, aga Borodjankasse mitte, sest seal laibad polnud koristatud ja ala oli mineeritud. Borodjanka on ka ainult üks väike küla. Sellised uudised nüüd hakkavad tulema ja kardetakse, et Ida-Ukrainas on neid veel rohkem. Niisiis, relvaabi on ka praegu humanitaarne abi. Eriti kui me teame, et relvajõudude juhatajaks Ukrainas on määratud härra Aleksandr Dvornikov, keda on nimetatud Aleppo lihunikuks või Süüria lihunikuks ja keda on keda on süüdistatud keemiarelva kasutamises Süürias. Ja nüüd me näeme, et nagu ta pandi väe juhiks, on tulnud signaalid sellest, et ka Mariupolis on keemiarelva kasutatud. kasutatud. Mida Ukraina vajab? Kõike. Me teame, et SKP järgmisel aastal Ukrainas kukub peaaegu poole võrra.

Ja see ei ole ainult Ukraina probleem. Seda juba praegu kardavad paljud Aafrika riigid, sest Ukraina oli teravilja tarnija paljudele näljastele piirkondadele. Ja nüüd ma tahan veel kord rõhutada, et see konflikt, sõda, agressioon, genotsiid Ukrainas on globaalse tähtsusega. Ja saata]: meditsiinilised vahendid alates ravimitest ja meditsiinivarustusest, mida kõik haiglad vajavad, ja lõpetades nende kiirabiautodega, millest on ka täna räägitud. Ukrainlased seal, nii raadasaadikud kui ka kohalikud omavalitsused, paluvad, et me käiksime kohapeal. Enne ma näiteks ei teadnud sellisest probleemist nagu metsatuletõrjeautode

No vot. Eraldi on oluline psühholoogiline abi. Nad palusid, et ma esiteks saadaksime sinna spetsialiste abiks nendele inimestele, kes on läbi elanud okupatsiooni, ja teiseks, et korraldaks siin õpet.

Hea juhataja! Head kolleegid! Head kuulajad! Meie rahvuskonservatiividena toetame muidugi igati Ukraina võitlust ja neid inimesi, kes on pidanud Ukrainast põgenema. Ukraina riik oli, on ja jääb. Eesti oli, on ja jääb Ukraina sõbraks. Hea sõber vaatab tulevikku ega hinda olevikku mitte iseenda, vaid sõbra seisukohalt. Antud juhul me peaksime kaaluma kõike Ukraina rahvuse, ühiskonna ja riigi seisukohalt, ja hindama ausalt.Täna on palju räägitud sellest, mida me saame [kohe teha] ja peame kohe tegema. Ja ma olen sellega loomulikult nõus, et me saame rohkem teha, kui me oleme seni teinud. Aga minu kõne vaatab rohkem tulevikku. Nimelt, ma keskendun Ukraina rahvastikule. Ja hea alus selleks on värske St Andrewsi Ülikooli mainekate demograafide uuring, kus analüüsitakse Venemaa kallaletungi mõju Ukraina elanikkonna tulevikule.Kõik sõjad toovad teatavasti kaasa inimohvreid ja põgenikke. Hukkunute ja põgenike arv sõltub konflikti ulatusest, see tähendab sellest, kas konflikt hõlmab valdavalt relvajõude või ka laiemalt tsiviilelanikkonda. Teatud elanikkonnarühmad on sõjast rohkem haavatavad kui teised. Muidugi on seda ka need noored mehed, kes sõdivad. Ja Ukrainas ongi president kutsunud üles üldmobilisatsioonile, keelustades 18–60‑aastaste meeste riigist lahkumise. Selle tõttu on põgenevad Ukraina pered enamasti noored ja enamasti peredena mittetäielikud, koosnedes lastega naistest. Mehed on jäänud võitlema. Aga kõnealuse uuringu eesmärk oli analüüsida Ukrainas käimasoleva sõja võimalikku mõju riigi rahvaarvule ja rahvastikustruktuurile lühi- ja keskpikas perspektiivis. Selles tehakse rida rahvastikuprognoose erinevate eeldustega,

Ebastabiilsus teatavasti sündimusele ei mõju hästi. Kõige kiirem rahvastiku vähenemine Ukrainas toimus sarnaselt Eestiga 1990. aastatel. 2012. aastast alates on aga tegelikult olnud positiivne areng, see tähendab, et rahvastiku aastase vähenemise tempo on aeglustunud on aeglustunud selle tõttu, et välismaale läinud Ukraina inimesed on hakanud tagasi pöörduma. Neil on selline väike positiivne rändesaldo, see tähendab, et sisserännet on rohkem kui väljarännet. See on 2005. aastast. Aga see ei ole kompenseerinud madala või väga madala sündimuse tõttu vähenenud rahvaarvu. Ja nüüd, isegi kui sõja mõju ja põgenemist mitte arvestada, väheneb Ukraina rahvaarv väga madala sündimuse tõttu järgmise kahe aastakümne jooksul 16% ja seejuures Ukraina ühiskond vananeb kiiresti. Nüüd, uuringus on seatud kõige negatiivsemaks eelduseks, et Ukrainast põgeneb 5 miljonit inimest, kellest Ukrainasse pöördub tagasi vaid 10%. Ja kui nii on, siis väheneb Ukraina rahvaarv 2040. aastaks kuni 33%, tööealine elanikkond kuni 36% ja laste arv kuni 56%. Kui aga põgeneb ikkagi seesama 5 miljonit inimest ja 90% põgenikest naaseb Ukrainasse, siis poleks rahvastikukaotus suur. suur. Need rahvastiku[prognoosid] selle kõige negatiivsema stsenaariumi korral – see tähendab, rahvaarvu 33%-line vähenemine, tööealise elanikkonna vähenemine 36% ja laste arvu vähenemine 56% – demonstreerivad, et küsimus ei ole ainult rahvastikukaotuses, vaid sõjajärgsete halbade asjaolude kujunemise korral tekib väga negatiivne demograafiline areng. See loob omakorda majandusliku ja poliitilise ebastabiilsuse, mis võib tähendada seda, et ka Ukrainas viibivad noored täiskasvanud otsustavad hoopis riigist lahkuda. Vabandust, Jaak, kas panen lisaaega? Jaa. Kolm minutit lisaaega, palun! Niisiis, mida saame teha meie, et Ukraina suudaks peale sõda areneda demograafiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt edukaks riigiks? Esmalt loomulikult kasutama kõiki oma välispoliitilisi võimalusi Venemaa survestamiseks ning aitama Ukrainat kaitsevahenditega, samuti kõige sellega, mida Ukraina meie käest küsib, et sõda lõpeks võimalikult ruttu Ukraina võiduga. See on elementaarne.Sõjajärgset aega silmas pidades saame aga juba praegu tegutseda kahes suunas. Esiteks, et Ukrainale oleks tagatud piisav finantsabi riigi majanduslikuks taastamiseks ja sündimust kasvatava perepoliitika läbiviimiseks. Teiseks tuleb tagada, et võimalikult palju põgenikke pöörduks Ukrainasse tagasi. Vabatahtlik tagasipöördumine sõltub selle uuringu kohaselt mitmest asjaolust. Eelkõige naasevad haritumad sisserändajad ja need, kellel on raskusi integreeruda, ja need, kes on põgenenud lähedal asuvasse riiki. Seega, esiteks, me peaksime oma põgenike abi keskendama praegu pigem Ukrainasse endasse ja lähedastes riikides ajutise varjupaiga leidnud pagulastele. Teiseks, me peaksime [kohtlema] Ukraina põgenikke nii sõbralikult, kui suudame, aga siiski käsitama neid vaid ajutise pelgupaiga otsijatena, mitte alaliselt Eestisse tulijatena. Nagu me kuulsime, on Ukraina põgenikel endil väga suur tahtmine koju tagasi minna, ja me peame seda arvestama.Ukraina arvestama.Ukraina lapsi ei peaks me nügima eesti- või venekeelsetesse Eesti koolidesse, vaid tagama neile, vajadusel neid ka nutiseadmetega varustades, võimaluse Ukraina koolides Ukraina õppekavade järgi e-õpet kasutada ja vajadusel looma ukrainakeelsed koolid.Me ei peaks Ukraina põgenikke üritama Eestisse jätta selleks, et käsitada neid odava tööjõu lisana või, veel enam, kasutama nende seisundit töötasu alamaksmiseks. Põgenikud üldjuhul ei kvalifitseeru keerulisemale tööle oma keeleoskuse tõttu. Eestis tähendab suund odava tööjõu kasutamisele uuendustest ja majanduslikust edenemisest loobumist, Ukraina puhul aga nende inimeste kaotamist, kes oleksid keerulisemaks tööks võimelised ja Ukrainale vajalikud. Meie aga tahame olla Ukraina ühiskonnale ja riigile kasulikud.

Lugupeetud istungi juhataja! Head saalis viibijad ja ülekande jälgijad! Tänan kõiki eespool kõnelenuid põhjalike ettekannete ja vastuste eest! Aga samas, Ukraina sõja raskuskese on kandumus riigi idaossa ja juba on tulnud uudiseid kodumaale naasvatest ukrainlastest. Tõsi, samal ajal jätkub ka väljaränne ning Ukraina riigi ülesehitamine ja inimväärse elukeskkonna loomine võtab veel aastaid.Aga räägime Eestist: milline peaks olema Ukraina kriisi valguses Eesti roll? Olen uhke, et Eesti on olnud nii sõjalise kui ka humanitaarabi andmisel Euroopas ja maailmas esirinnas. Meie väike riik suudab teha rohkem kui paljud meist palju suuremad või jõukamad riigid. Samuti näitab meie ühiskonna küpsust sõjapõgenike igakülgne abistamine. Kasutan võimalust ja tunnustan eraldi oma fraktsioonikaaslast Kaido Höövelsoni, kes on [oma majutusasutuses] majutanud juba poolsada ukrainlast. Selle taustal on siin saalis toimuv "sõda" sõnastuse üle pisut väiklane. Kuigi ma mõistan selgelt sõna mõju ja võimsust, ei tohiks me sellise asja pärast omavahel kemplema minna. Protseduurilised küsimused ettepanekuga harjutada siin kõnepuldis vene keelt no vabandage, see [on] küünilisus! Ma kutsun üles sellistel puhkudel veel ühe korra mõtlema, enne kui selliseid küsimusi esitada.Ukrainas toimuv on mõjutanud ka Eesti inimeste igapäevaelu ja toimetulekut. Keskerakonna fraktsioon seisab selle eest, et pakkuda Ukrainale kõikvõimalikku tuge ja võtta vastu kümneid tuhandeid põgenikke. Me ei tohi unustada selle juures loomulikult ka oma inimesi. Ka meie elanikud vajavad riigi abi. Kiire hinnakasv, tooraine nappus paljudes majandussektorites ja tooraineahelate hävitamine üle maailma on tinginud vajaduse ettevõtete majandustegevuse ümberkorraldamiseks.

Selleks, et leevendada kriisi mõju, peame mõtlema läbi nii inimeste kui ka ettevõtete toetamise meetmed. Palkade ja pensionide kasv ei ole inflatsioonitempoga sammu pidanud. See tähendab, et riigil tuleb toimuv maksimaalselt enda kontrolli alla võtta ja tagada majanduse jätkusuutlikkus ja inimeste toimetulek.Loomulikult peame riigina pingutama, et Ukraina lapsed saaksid võimalikult kiiresti minna meie lasteaedadesse ja jätkata õpinguid meie koolides. Ukrainlased on end näidanud kiirete õppijate ja kohusetundlike töötegijatena. Selleks, et nad sulanduksid meie ühiskonda ning saaksid hakkama riigi abita, peame pakkuma nendele tööd. Esimese olulise sammu me astusime juba eile, kui võtsime Riigikogus vastu valitsuse algatatud välismaalaste seaduse, millega kehtestatakse kolmandatest riikidest pärit inimeste töörändeks paindlikumad tingimused. Sealhulgas lihtsustatakse Ukraina sõjapõgenike kaasamist tööturule.Videokaadrid ja fotod Ukrainast pakuvad meile õõvastavaid pilte ning me peame meeles pidama, et ukrainlased võitlevad kogu Euroopa rahu ja väärtuste eest, ning meie toetus peab püsima tugevana sõjategevuse lõppemiseni. Agressoril ei ole rahvust ja vaenlasel puudub nägu. Seetõttu tundub irooniline, et agressorriik on jätkuvalt Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni liige. Suurim regionaalne julgeolekuteemadega tegelev koostööorganisatsioon, mille eesmärk on rahu ja stabiilsuse tagamine, ei saa pidada enda keskel nende põhimõtete rikkujat. Me peame hoidma Euroopa Liidu siseselt ühtsust ja paindumatust selles küsimuses.Ma tunnustan Eesti inimesi, kes on Ukrainat ja ukrainlasi aidanud. Lõpetuseks tuletan meelde, et homme kell 12 esineb Riigikogu esimehe Jüri Ratase ettepanekul suures saalis videokõnega Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Soovitan seda kindlasti kõigil jälgida ja vaadata. Elagu Eesti! Elagu Ukraina! Elagu rahu maailmas! Ma tänan tähelepanu eest. Aitäh! Lauri Läänemets, palun!

mõju.Meie Kaitseväe juhataja oli vist see mees, kes ütles ühe väga tabava lause: ukrainlased ei sure meie eest, vaid meie asemel.

et me oleme oma riigikaitset õige loogika alusel, õigete analüüside alusel üles ehitanud. Kõik see, milleks me oleme valmistunud, isegi siis, kui muu Euroopa väga seda uskuma ei kippunud, meie juttu väga ei kuulanud – kahjuks kõik see on täna Ukrainas tõeks saanud.Ja seda enam peab olema meil kohustus kohustus käia võimalikult palju Euroopas ringi. Ma tahan öelda, et jah, kindlasti on ukrainlastel kindlam ja parem tunne, kui mõni kõrge Euroopa poliitik käib Kiievis. Jah, see niimoodi on. Aga meie siin Eestis võib-olla peaks küsima, kas me peame minema eelkõige Kiievisse, võib-olla peaks käima ikkagi rohkem Brüsselis ja mõnes teises Euroopa pealinnas. Sotsiaaldemokraadid on alates 24. veebruarist, tegelikult ka enne, alates 24. veebruarist seda tööd väga palju Euroopas teinud. Me oleme väga paljude oma kolleegidega rääkinud, me teeme seda praegu ja ka edaspidi. Ma loodan,

kõiki neid Eesti inimesi, kõiki neid ukrainlasi, kõiki neid MTÜ‑sid, kes vabatahtlikult väga palju on panustanud. Kogu see debatt, mida me siin täna oleme pidanud, kõik see, mida me oleme meedia vahendusel näinud või milles me keegi üht‑ või teistpidi oleme osalenud, on väga oluline. Rahva panus, kaasamõtlemine, aitamine on väga oluline. Lihtsalt minu arvates on kurb see, et riik on selles küsimuses olnud pigem järellohiseja. Ukraina aitamise küsimustes, mis ei puuduta relvastust, mis ei puuduta relvastust või poliitilist lobi, on meil Eesti riik rahva järel Eesti rahvas on olnud see, kes on võtnud selle initsiatiivi, kes on läinud aitama. Ma ei pea seda õigeks. ma ei pea seda õigeks, et kogu see abi, mis siia saabunud põgenikele osutatakse – ma mõtlen kõiki neid igapäevaseid esmatarbeasju, mis neil vaja läheb – kõik see tuleb Eesti ettevõtjatelt ja inimestelt, aga mitte riigilt.

ma ei mõista, kuidas saab olla nii, et meil on nii palju bürokraatiat ja nii palju takistusi või nii palju tahtmatust selles riigina kaasa lüüa. Palun kolm minutit lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun!

Ja uskuge või ärge uskuge, aga nii see on, et mida kindlamini ja paremini on hoitud need lapsed ja naised siin meie juures, seda kindlamini ja paremini sõdivad need mehed Ukrainas Ukraina vabaduse eest ja tegelikult ka Eesti vabaduse eest.

leebub, tekiks konfliktid siin Eestis. Need inimesed, kes sõja eest põgenenud on, need inimesed ei ole siin nagu halvad. Mina ütleksin, et me peaksime [suhtuma] nii, et kui Eesti inimesel läheb kehvasti, siis me ei pea vaatama mitte ukrainlaste, sõjapõgenike otsa, kes on kannatajad, vaid me peaksime vaatama Eesti valitsuse otsa ja küsima,

Tõepoolest, seda tuleb teha koordineeritult ja võimalikult laiapindselt, et oleks täidetud kõik need vajadused, mida Ukraina riik vajab.Ma haarasin kinni Mihhail Lotmani kõnest, kus ta ütles, et tõepoolest, ukrainlased vajavad abi metsatulekahjude kustutamiseks ja nende ennetamiseks. Vene agressorid on hävitanud ka nende tuletõrjeautosid. Metsatulekahjud on tõsine väljakutse ja ja sellega peaksime tõesti ka meie ühinema. Tegelikult me peaksime vaatama juba täna sellele olukorrale, mis saab pärast sõda. Seda, et Ukraina võidab sõja, mina usun. Me peame selle nimel kõik Ja mul ei ole hetkekski tekkinud kahtlust, et Ukraina võidab sõja. Järelikult tähendab see seda, et meid ootab ees ka Ukraina ülesehitamine, taastamistöö. Me peame mõtlema, kuidas Ukrainat abistada selles ökoloogilises katastroofis.Siin tasuks nüüd mõtelda natuke ajas tagasi sellesse aega, kui Venemaa ei olnud nii laiaulatuslikult veel Ukrainat rünnanud ja me arutasime siin rohepöörde temaatikat. No ilmselgelt ei osanud me tookord ette näha sellist ökoloogilist katastroofi, mille toob kaasa

Võiks ütelda, et jumal tänatud, et kuigi oli kuiv aeg, see mets ei läinud põlema, mida Vene agressorid tahtsid põlema panna. Aga kui Tšornobõli ümbruses, kus on väga saastatud metsad, lähevad metsad põlema, siis on ökoloogiline katastroof väga laiaulatuslik ja ei saa sugugi välistada, et selle mõju jõuab ka siia, aga kindlasti see jõuab väga laiaulatuslikult kogu Ukrainasse. Ja kindlasti me peaksime juba täna ette mõtlema selle peale, kuidas Ukrainat aidata. Ukrainas on metsa neli korda rohkem kui Eestis, nii et tegemist ei ole olematu metsaalaga ja kui metsatulekahjud peaksid puhkema, siis need võivad olla väga suure ja katastrofaalse mõjuga.

Eesti peaks olema siin katalüsaatoriks, selles pole mitte mingisugust kahtlust. Me oleme olnud tublid, aga mitte piisavalt tublid. Kui me räägime gaasiimpordi gaasiimpordi keelustamisest, siis pigem on see jäänud jutuks tasemel "no uuel aastal võiksime kaalust alla võtta" või "uuel aastal jätan suitsetamise maha". No ei saa sellise suhtumisega minna! Meil peaks olema selge sõnum: homme lõpeb Eestis Vene gaasi import. Punkt. Me teame, et Saksamaa on rääkinud, et nendel kuluks aega võib-olla kaks aastat selleks üleminekuks. See on ju naerukoht! Kaks aastat peaks toitma Venemaad selleks, et ta saaks jätkata sõda Ukrainas. Sellised meie sammud tegelikult on katalüsaatoriks ja aitavad ka teistel riikidel kiiremini jõuda lahenduseni. Meie tuba ei pea olema soe Ukrainas langenud sõdurite ja hukkunud tsiviilisikute hinnaga. See on karm hind, mida me maksame oma toasooja eest, ja tegelikult peaks kogu Euroopa seda mõistma.Ja Ja veel: loodetavasti varsti jõuab siia lisaeelarve. Lisaeelarves me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas me aitame

ühe ettekandja Johanna‑Maria Lehtme üleskutset, et peaksime toetama neid organisatsioone, kes tegelevad täna Ukraina abistamisega. Vaieldamatult on see õige.

me peaksime lõpetama Brežnevi pakikeste tegemise, nii nagu me eile tegime välismaalaste seadusega, nii nagu me oleme mitu korda varem üritanud siin seadusloomes teha. Osa asju on koalitsioon tagasi võtnud, osa asju ei ole. See ei ole ilus, kui me selliste Brežnevi pakikestega üritame lahendada oma probleeme ja oma poliitilist agendat Ukraina sõja varjus. on tegelikult see, mille me peaksime kindlasti lõpetama.Ukrainat tuleb aidata. See ei ole Ukraina sõda, see on meie sõda.

Head kolleegid! Mõned detailid ja parandused. Kolleeg Mihhail, Butša ei ole küla, seal on umbes sama palju elanikke nagu Pärnus, natuke vähem. Kui Pärnu on küla, siis ... Ja välisminister siin, tal on ka palju tööd, ütles, et ainult 15 tonni päevas on vaja toiduabi Ukrainale. Kolm nulli unustas ära, 15 000. Aga tegijatel juhtub mõndagi.Jah, see sõda, mis käib praegu Ukrainas, on absurdne, mõistusvastane ja kõik need muud sõnad kokku. Aga tundes natukene Kremli valitsejate mõttemaailma – see, mida nad ajaloost arvavad, ei ole midagi imelikku. Nende arvates Ukraina pole riik, Ukraina on alati olnud Venemaa osa nii ajalooliselt, kultuuriliselt kui vaimselt. Ja mis on veel oluline: Malorossija on alati olnud Venemaa osa. President Putin 17. aprillil 2014 ütles otse välja. Nii et see võitlus Mariupoli pärast ja Azovstali vastupanu seal praegu, hoian pöialt – on tegelikult Putini ajaloonägemuse osa, et liita need oblastid, mis seal on kuni Odessani välja. Mariupol ja Herson on juba olemas, ka Donetsk, et saaks selle Malorossija Venemaa osaks, nii nagu Putin ütles juba 17. aprillil 2014. See on selline küüniline [jutt], püüdes mõista, mis sealt tuleb.Ja Ja on sümboolne muidugi, millal see sõda või nagu Venemaa ütleb, erioperatsioon algas: algas 24. veebruari varahommikul. Mäletate, kunagi oli armee ja sõjalaevastiku päev. Aga Venemaal on praegu see isamaakaitsjate päev. Isamaakaitsjate päev! Ja järgmisel hommikul mindi nii-öelda isamaad kaitsma.

selle Kaczyński Thbilisis peetud kõne taustal. Jah, me oleme tõesti erakordselt külalislahked, meie süda on suurem kui meie organism.

mida see kõik meile maksma läheb. Üks pool on, et meie pool on selgelt valitud, aga teine pool on see, et me peame mõtlema ka Eesti peale, Eesti parlamendi liikmed eriti. Mida ütles eelmine president Kaljulaid – üllatuslikult lugesin: "Ilmselt mõistab ka Euroopa Liit, et kui Eesti võtab vastu sellise arvu põgenikke, mis on suhtarvuna rahvastikku kaheksa korda enam kui Merkeli «wir schaffen das» lause ajal lisandunud elanike arv Saksamaale, siis tuleb meid rahaliselt toetada." Ja president Kaljulaid läks veel kaugemale ja unistas uuest Rootsist, kus on palju sõjapõgenikke, praegusel hetkel siis Ukraina sõjapõgenikke, ja need tuleb eesti koolidesse panna ja panna need kümned tuhanded põgenikud siin Eesti kasuks tööle. Peeter, kas sa vajad lisaaega? Kolm minutit lisaaega, palun! Ja siin minu arvamine ja meie arvamine läheb nagu risti vastupidi president Kaljulaidi arvamisega. Jaak Valge ütles põhiosa ära, et tegelikult peaks toetama pigem Ukraina rahvast ja Ukraina meelt, mis on ärganud selle sõjaga või nagu

ja loomulikult ka, et need inimesed, kes siia tulevad, et nende lapsed saaksid ukrainakeelset haridust eelkõige ja esimesel võimalusel, kui võimalik, lähevad tagasi Ukraina riiki ehitama. See oleks muidugi eriti valus Kremli praegustele valitsejatele, kelle kaartide järgi Ukrainat ei olegi olemas, on mingi pisikene riba seal kusagil Malorossija kohal, selline pimesoolikas kaardi peal. Ja see on strateegiliselt oluline. Teine asi on muidugi, mida see tähendab rahaliselt. Ma vaatasin Saksa statistikaametit. Ja mida ma nägin seal: ei ole sugugi mitte nii, nagu meile räägitakse, et 5000 eurot läheb üks sõjapagulane maksma meil. Seal, ma ütlen teile välja, et 2021. aastal, eelmisel aastal läks üks sõjapõgenik maksma 187 444 eurot – 187 000 eelmisel aastal! –, üle-eelmisel aastal 160 000. Ja kui arvestada elukallidust ja ostujõudu, siis peaks korrutama selle 0,65-ga. Ise oskate arvutada. Nii et need on päris suured summad ja sellele viitas ka president Kaljulaid. Aga tõesti, see ei ole kõige olulisem praegu. Oluline on, et me peaksime mõtlema, et meie põhiseaduses olev

Nii et elagu Ukraina, aga kindlalt elagu ka Eesti, ja Eesti rahvusriigina! Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Vabandust, Mihhail Lotmanil on repliik. Aitäh! Kuna mind on mainitud, siis ma tahan natuke õiendada. Kolleeg Ernits täiesti õigesti parandas mind, et Butša on suur linn. Aga kui me räägime nendest tapatalgutest ja kuritegudest, siis ei ole peetud silmas ka

Ja tavaliselt, kui praegu räägitakse rahvusvahelises meedias Butšast, siis ei peeta silmas kogu seda linna, vaid nimelt seda – võib-olla ei oleks õige seda nimetada külaks, aga see on eraldatud, võrdlemisi eraldatud rajoon ja väga väike. Ja kuritegude intensiivsus sellel väiksel alal on fantastiline. Aitäh! Aitäh! Ma oletan, et protseduuriline on nüüd lahendatud ka. Palun, Tarmo Kruusimäe! Tänan, hea aseesimees! Head inimesed! Head ettekandjad ja loomulikult töökaaslased! Meil on üllataval kombel suur süda, mis on välja tulnud. Meie heategevuskampaaniad on küll loomulikult sellised

Ma viitasin sellele, et seitse organisatsiooni on meil välja valitud, kelle kaudu siis [käibki] justkui heategevus. Aga viimane ettekandja tunnistas, et tegelikult oli Ukraina Abiks üks MTÜ, kes neid meditsiinilisi kotte viis ja tegelikult on Ukrainat abistatud juba 2014. aastast. Lihtne näide! Ehk siis me ei saa öelda, et see Haapsalu mammi, kes kogu aeg koob Ukraina võitlejatele sokke, et ta nüüd enam ei peaks neid sokke justkui tegema. Sellepärast et

tuttavat ukrainlast. Ühismeediast me näeme, kus iga päev keegi ütleb, et nüüd oleks vaja nendel inimestel seda, seda ja teist. Ehk siis see viide, et küsige nende käest, mida nad tahavad

taeva kinni pandud. Ja siis me alles vaataksime midagi muud. Aga seda me ei suuda, me suudaksime seda väikse riigina tänu teistele riikidele. See emotsionaalne kõne oli hea, mulle see meeldis, sest see raputas mingilgi määral meie paljusid töökaaslasi, aga ka inimesi, kes meid jälgivad. Ma loodan, et homne Zelenskõi kõne on ka äärmiselt emotsionaalne, et me pärast saame minna ja öelda: "Zelenskõi, molodets, a Putinu kapets." Vaat niimoodi me piketeerime seal. Ma ei taha tõesti, päriselt seda, et keegi tuleb ja ütleb meile, millist abi me kuhugi peame viima. Minul on omad kontaktid. Ja need relvasoovid, mis nad on saatnud, nende hinnad on vahepeal tõusnud. See ei üllata kedagi, et relvade hinnad aktiivse sõjalise konflikti puhul tõusevad ülespoole. Ehk siis me ei rahmi umbropsu. Ma loodan ka, et meie Välisministeerium vähemalt mõtleb, kuidas me saaksime kõik Eesti inimesed [kaasata]. Kas te tahate öelda, et maailmanäitusel need väikesed paberikesed, lipakad, mis sinna pandi, kleebiti sinna Ukraina paviljoni, et see oli mõttetu tegevus? Ei, selle asja nimi on solidaarsus. Me oleme ära unustanud sõna "solidaarsus". Praegu Prantsusmaal valitakse presidenti. Aga mis vahet seal on, kumb tuleb? Mõlemad on ju Huilo lemmikud, mõlemad helistavad üksteise võidu. Võtku parem ja abiellugu, leivad ühte kappi, ja ongi koos võib-olla lihtsam asju ajada. Me peame neid äratama seal, sest nemad on juba sellest sõjast väsinud. Või Saksamaa. Mida saavad noored teha? Minge vaadake, kus on Saksamaa saatkond, tehkeflashmob'i. Tehke täna enda puhaste riietega seeflashmobära, sellepärast et kuu aja pärast võite ise veriste riietega tänaval olla. Ärgake, Eesti inimesed!

Me peame juba tegema omavahel sotsvõistluse, kes on rohkem Ukraina poolt. Me kõik oleme. Aga me oleme erinevate temperamentidega, sellest te saate aru? Mõni inimene on kordades, kümnetes kordades tagasihoidlikum, aga ta on andnud tunduvalt suurema panuse nendele MTÜ-dele ja organisatsioonidele, mis isegi ei mahu meie Rahandusministeeriumi seitsme organisatsiooni sekka. Seega, ma arvan: kõik, kes te teete igapäevaselt midagi, see on abiks. Me ei tohi jätta Ukrainat üksi, me ei jäta, me tuletame meelde, igaüks omal moel. Selle eest kõigile teile suur tänu!Slava natsi! Smert voroham! Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud aseesimees! Head parlamendiliikmed! Külalised, kui neid on veel jäänud meid jälgima! Ma kõigepealt tänan kindlasti komisjoni, komisjoni esimeest, sest tegelikult selles sõjaväsimuses, udus on ülioluline siin saalis sellest teemast rääkida. Lihtsalt rääkida, vahetada informatsiooni. Elus kipub nii olema, et nendest asjadest, millest me ei räägi, need meie ajus kanduvad kuskile mingisse soppi, talletuvad sinna ja muutuvad omal moel.Kindlasti ma tänan Isamaa fraktsiooni poolt Mihhail Lotmanit. Minu meelest Mihhail on just Lvivi külastuse kontekstis – me käisime koos Kiievis – ka musternäide sellest, kuidas üks tark mees suudab teha selgeid valikuid, mis on oluline, mis on ebaoluline. Ma arvan, et tegelikult kõik me parlamendisaadikutena peaksime iga päev sellest mõeldes palju rohkem oma ajurakke liigutama, mis on tähtis, mis ei ole tähtis. Kas ongi tihti kohti, mille vahel valida, vaid tegelikult tuleb üheskoos tegutseda ja anda endast parim, sest kunagi ei tea. Mitte kunagi ei tea. Ja väga loodaks, et me ei ole kunagi sellises sarnases olukorras, aga veel kord: me mitte kunagi ei tea.Ja nendes olukordades, kui me ise sellistesse keerulistesse situatsioonidesse peaksime sattuma, on neid "agasid" oi kui palju ja endale etteheiteid, et oleks pidanud tegema nii ja oleks pidanud tegema naa. Sellepärast mulle ka tundub, et tundub, et kui me parlamendisaali toome eelnõusid kas sanktsioonide keelustamisteks või mingite hinnangute andmiseks, siis me kergesti, kergekäeliselt anname hinnangu, et see on mingi poliitiline propaganda, millega ei ole praegu aega tegeleda, me peame tegelema millegi tähtsamaga. Aga sõnal on jõud, jõud, teol on tähtsus ja neid tuleb alati vaadata koosmõjus, olukorras, kus meie naaber on võtnud endale püha eesmärgi tappa lapsi, naisi, tsiviilisikuid ja kinnitada ajalooraamatusse uus lehekülg oma valedest.Ma

oli suurepärane. Ühtpidi oma õuduses, aga teistpidi oma lihtsakoelisuses. Need sõnumid, ma väga loodan, jõudsid meile kõigile kohale kohale ja raputasid meid üles tegudeks. Ma ei tea, mis peaks juhtuma Euroopas, et seda olukorda päriselt mõistetaks. Minule tundub isiklikult, et tegelikult olukorra tõsidust siiski lõpuni ei mõisteta ja seda kõrvutatakse heaoluga, oma heaoluga teiste elu hinnaga.See on minu meelest üks uus paradigma. Me räägime humaansusest, me räägime sallivusest ühiskonnas, me räägime nendest kõikidest teemadest kõlavate nimedega. Aga sellest kõige pühamast ehk elust, mis on meile antud, ja selle äravõtmisest me nii lihtsalt ei räägi. Ma arvan, et meil on palju teha, Eestil on veel väga palju teha. Kogu maailmal on väga palju teha. Ja ma olen kindel, et selles sõjas tuleb võit. Võidavad südamega inimesed, õiged inimesed, need, kes võitlevad oma vabaduste eest. Kahjuks mulle tundub, et selleni on väga pikk tee minna. Andres, kas on vaja lisaaega? Jah, ma paluks lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! Kolm minutit lisaaega, palun! Mulle tundub, et selle võiduni on väga pikk tee minna ja need õudused, mida me kõik koos peame üle elama, on veelgi õudsemad, kui me täna tegelikult suudame enda jaoks lahti selgitada.

kas me peaksime vabaühendusi toetama lisaeelarvest, et nad saaksid oma nii-öelda sissisõda ehk tegevust jätkata, ma arvan, et see on vältimatu. See on meie kõigi ühine mõttekoht lisaeelarve kontekstis, kuidas veel lisaks panustada. Ma tänan! Jõudu kõigile parlamendiliikmetele! Maailm võidab Venemaa! Aitäh! Aitäh! Urmas Reinsalu, palun! Austatud parlamendiliikmed! Ma tahaksin tänada kõiki tänaseid ettekandjaid, proua välisministrit, proua Johanna Lehtmet, parlamendiliikmeid, kes sõna võtsid.

abivajadus kasvab, mitte ei kahane, sest purustused üle riigi ja hukkunud inimesed – nende arv kasvab. Teiseks, sõda läheb lähipäevadel uude pealetungifaasi. Ja kolmandaks, mis on äärmiselt oluline, meie siin peame järelikult nendest eeldustest tulenevalt Ukraina abistamiseks panustama rohkem.Esimene asi või sõnum. Ma loodan, et siit saalist jääb kõlama üleskutse meie valitsusele üleeuroopaliseks suuremaks koordinatsiooniks kütuse-, toidu- ja meditsiinivaldkonnas. Üks eelkõneleja osundas, et Maailma Toiduorganisatsioon globaalselt sellega tegeleb. Ei tegele piisavalt.

selle koordineerimise eest. Ja see tähendab, et selleks, et meie moraalne jõud oleks tugevam, me peame riigieelarve vahenditest eraldama raha püsivateks toidusaadetisteks Ukrainale. Meil on oma toidureservid ja me saame ka osta toiduaineid kokku. See kindlasti on üks praktiline kiire samm.Teine puudutab seda abi, mida vajavad meie MTÜ-d. Ka see eeldab, et lisaeelarvest eraldatakse neile vahendid, sest inimeste spontaansed annetused on drastiliselt kukkunud. See on psühholoogiliselt ka mõistetav. Inimesed algul esimese dramaatikaga annetasid rohkem, kui nad tegelikult püsivalt teevad. Ja seda tuleb tegelikult tasakaalustada riigi Kolmandaks see kohustus, moraalne kohustus, õiguslik kohustus kõigile omavalitsustele ja riigiasutustele vaadata üle, millised on abivõimalused tehnika näol, seadmete näol, erivarustuse näol mingiteks operatsioonideks. Ja uskuge mind, igasugune selline informatsioon on äärmiselt vajalik.

keskkonnatehnoloogiani. Lihtsalt purustused on nii suured. Kindlasti kõigil riigiasutustel lasub moraalne see vanne, mis on avalikus teenistuses antud Eesti riigile, käsib meil tegutseda Ukraina abistamiseks, et neid varusid, mis riigiasutustel on, abiks suunata. Ja siiras tunnustus neile asutustele, kes on seda teinud vabatahtlikult. Kindlasti see peab olema riigi poolt tunnustatud. Ja kindlasti me peaksime tunnustama neid inimesi, kes Eestist on seda abi andnud, mingisuguse tunnustuskirjaga, olgu see siis parlamendi, valitsuse või presidendi poolt tehtuna. Selles ei ole midagi ebaloomulikku, see on siiralt sümpaatne. Ja vabandust, mitte ainult Eesti inimesi, kes abi on andnud. Ettepanek on konkreetne: Kiievi alt vaenlaste tagasipeksmise eest tuleks anda meie ordenid Ukraina kõrgematele sõjaväelastele. Ukraina president väärib praegu Eesti ordenit selle eest, et on Kiievist vaenlane tagasi löödud. Kui lüüakse vaenlane tagasi Kiievist, see tähendab, ta ei tule Tallinna peale. Nii see tegelikult ju praegu maailmas on. Ja mida ma tahaksin rõhutada, mis on meie kohustus nende praktiliste sammude puhul parlamendis. Meil on kindlasti kohustus anda õiguslik hinnang, mis puudutab genotsiidi läbiviimist Ukrainas. Praegu ma sain, just nendel minutitel, informatsiooni, et Ukraina Ülemraadas on ka sellekohane avaldus genotsiidi määratlemise kohta algatatud. Aitäh! Hea juhataja! Head kolleegid! Ma tahan ka kõigepealt tänada Urmast ja tema komisjoni kõiki liikmeid selle teemaga tegelemise ja kindlasti ka kõiki neid Riigikogu liikmeid, kes on ühelt poolt Ukrainas käimisega näidanud, et Eesti parlament hoolib ukrainlastest. Ja teiselt poolt kõigile Eesti inimestele ja ettevõtjatele suur tänu selle eest, et nad on panustanud viimased poolteist kuud selgelt ja üheselt Ukraina toetamisse.

ukrainlaste võitlust agressoriga. Ma ühel päeval mõtlesin selle peale, et üks riik ja riigijuht võib tappa tuhandeid inimesi, lasta oma sõduritel vägistada naisi ja lapsi ja süütuid kodanikke lihtsalt püssikuuliga kuklasse tappa. Paljudel vist on meelest ära läinud aasta 2001 ja 11. september, kui Ameerikas kaksiktorni lennukid sisse sõitsid. Milline tagaajamine siis algas! Praegu sellist asja ei ole juhtunud. Väga selge: kellelgi on tuumapomminupud ja arusaamine, et ta võib kõike teha. Aga ma arvan, et täna kogu maailm peaks ikkagi väga selgelt ütlema, et need on inimsusevastased teod. Nende tegude eest vastutajad tuleb tribunali alla anda, nende üle tuleb kohut mõista. Ja nendel peaks olema iga päev see teadmine, et ühel hetkel tuleb ka nende kohtutund, kus nad peavad andma vastutust kogu maailma elanike ees. Kas keegi uskus enne 24. veebruari, et selline olukord võib üldse [tekkida]? Hirm oli, aga lootus oli suurem, et tänapäeva maailmas Euroopas sõda ei [puhke]. Me oleme näinud, et seesama Ukraina sõda ei ole ju alanud mitte 24. veebruaril.

inimeste elusid, peaks väga selgelt sõjaliselt kõikide vahenditega toetama Ukrainat. kuulame iga õhtu Ukraina presidendi pöördumist oma rahva poole, mis on pöördumine ka tegelikult kogu maailma poole. See julgus, see uhkus on midagi sellist, mis meis kõigis võiks südames südames tekitada [küsimuse], kas meie oleme selleks valmis, milleks on valmis Ukraina. Paluks kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun! Kui viimast uuringut lugedes selgus, et Eestis meestest iga kümnes on valmis kaitsma oma kodumaad, siis tekkis küll tunne, kas me oleme oma kodudes ja ja koolihariduses midagi tegemata jätnud. Loomulikult, iga inimese elu on hindamatu ja keegi ei tahaks püssiga sõtta minna, riskides oma eluga. Samas oma kodu, oma pere, oma maa eest tuleks meil kõigil seista. Me loodame, et seda ei pea tegema, vaid lähiajal saabub ka Ukrainasse rahu, mida on küll keeruline uskuda. Aga nagu öeldakse, lootus sureb viimasena. Lootma peab. Ma veel kord tahan tänada kõiki ettekandjaid ja eriti kindlasti viimast ettekandjat koos tema emotsioonide ja kõige muuga. tunnustada kõiki Eesti inimesi ja ettevõtjaid, kes on kaasa aidanud selleks, et ukrainlased saaksid õiglaselt kaitsta oma kodumaad, toetanud neid. Ja loodan, et Eesti valitsus ka mitte ainult ei räägi sadadest miljonitest riigikaitsesse ja toetusse, vaid tegelikult seda ka teeb. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnasoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Arutelu on lõppenud. Enne pikendasime päevakorda kuni selle päevakorrapunkti ammendumiseni, nii et järgmiste päevakorrapunktidega jätkame